poštovane kolegice i kolege, evo ja

Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče

podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege,

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege.

Hrvatskoga sabora.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče.

Hvala lijepo.

Idemo dalje sa sljedećom točkom dnevnoga reda: - Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske, temeljem zaključka Hrvatskog sabora, donesen je na 14. sjednici održanoj održanoj 24. listopada 2014. godine. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj i fondove EU i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? S nama je državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU gospodin Velimir Žunac. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Dakle, temeljem zaključka Hrvatskoga sabora donesene na 14. sjednice održane 24. listopada 2014. g. Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru, podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju predpristupni programa pomoći EU kao i europskih strukturnih instrumenata. Izvješće daje pregled financijskih pokazatelja iskorištenosti i opisni predmet stanja provedbe korištenja sredstava europskih strukturnih fondova, za financijsko razdoblje 2014.-2020. kroz prikaz svih operativnih programa i to operativnog programa konkurentnosti i kohezija, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, program ruralnog razvoja i operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Polugodišnje izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći i europskih strukturnih instrumenata obuhvaća ključne podatke o provedbi 1, 2, 5 komponente IPA-a programa IPA te operativni programa promet, zaštite okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala te operativnog programa za ribarstvo, financijskog razdoblja 2007.-2013. uključujući i financijske pokazatelje uspješnosti, apsorpcije, pojedine komponente, odnosno, operativnog programa. Kada govorimo o financijskom razdoblju 2014.-2020. znamo da je ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava RH za sve operativne programe financijskog razdoblja '14.-'20. iznosi 10 milijardi 10,74 milijardi eura. U predmetnom izvještajnom razdoblju, dakle od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine, ugovoreno je projekata u vrijednosti od 1,12 milijardi eura, od ukupno ugovorenih sredstava na dan 30. lipnja 2017. g. koje su iznosili …/Govornik se ne razumije./… milijardi, što zapravo znači da smo u prvoj polovici 2017. g. gotovo polovicu svih ugovorenih sredstava ugovorili. Kranjem korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 312,85 milijuna eura, od ukupnog plaćenog iznosa od 655,61 milijuna eura, dakle, isto tako gotovo polovica svih plaćenih sredstava krajnjim korisnicima i ugovarateljima, isplaćena je u toj prvoj polovici 2017. g. Također ovjereno je 96,06 milijuna eura od ukupnog uvjerenog iznosa od početka provedbe koje iznosi 303,45 milijuna eura, dakle, to je negdje otprilike oko trećine sredstava uvjerena u prvoj polovici 2017. g. Europska komisija doznačila je iznos od 90,08 milijuna eura, od ukupno doznačenog iznosa od 774,15 milijuna eura, što iznosi 11,6% u odnosu na sveukupno razdoblje. Promatrajući dinamiku objave javnih poziva i natječaja, situacija dakle, je krajem predmetnog izvještajnog razdoblja, na polovici 2017. g. bila sljedeća, što se tiče operativnog programa konkurentnosti i kohezija ukupno je obavljeno, do polovice 2017. g. 85 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 3,63 milijarde eura. Dakle, a u samom izvještajnom razdoblju u prvom polovici 2017. g. obavljeno je 44 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,50 milijardu eura, što znači da smo više postupaka objavili u prvoj polovici nego u cijelom vremenu do tada. U operativni program učinkoviti ljudski potencijali, dakle, ukupno je obavljeno 44 postupka dodjele besplatnih sredstava ukupne vrijednosti 413,7 milijardu eura. Dakle, u samom izvještajnom razdoblju u prvoj polovici 2017.g. obavljeno je 17 postupaka dodijele ukupne vrijednosti 125,29 milijuna EUR-a. Što se tiče programa ruralnog razvoja, do lipnja, do kraja lipnja 2017. ukupno je objavljen 41 natječaj, ukupne vrijednosti 764,6 milijuna EUR-a, a u predmetnom izvještajnom razdoblju u prvoj polovici 2017. objavljeno je 13 natječaja ukupne ukupne vrijednosti 218,95 milijuna EUR-a. I na kraju, u operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo u prvoj polovici 2017.g. objavljeno je 6 natječaja od ukupno 23 natječaja koja su objavljena, dakle, do kraja izvještajnog razdoblja, dakle, ukupno je otvoreno u tom trenutku 47,58 milijuna EUR-a od ukupno 204,27 milijuna EUR-a koliko je u programu za pomorstvo i ribarstvo bilo Kad govorimo o razdoblju 2007.g., 2013.g., znači, ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava za operativne programe i programe pred pristupne pomoći financijskog razdoblja 2007., 2013. iznosila je 1,28 milijardi EUR-a, a u predmetnom izvještajnom razdoblju u prvoj polovici 2017., dakle, nije bilo novih ugovaranja, došlo je do raskidanja ugovora za projekte u vrijednosti od 280,31 milijuna EUR-a, što je, dakle, smanjilo ukupnu ugovorenu vrijednost, tako da je i ona iznosila milijardu i 381 milijun Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 53,49 milijuna EUR-a od ukupno plaćenog iznosa koji je početkom provedbe, od početka provedbe koji je iznosio, dakle, milijardu i 118 milijuna EUR-a. Od Europske komisije je traženo odnosno ovjereno je 18,34 milijuna EUR-a od ukupno traženog odnosno ovjerenog iznosa koji je od početka provedbe do tog, dakle, kraja izvještajnog razdoblja iznosio milijardu i 120 milijuna EUR-a. Dakle, i konačno Europska komisija je doznačila iznos od 3,92 milijuna EUR-a od ukupno, do određenog iznosa od milijardu i 80 milijuna EUR-a, dakle, od početka provedbe programa do kraja izvještajnog razdoblja. Dakle, prihvatljivost troškova za navedeno razdoblje završila je sa 31.12.2016.g., a, dakle, ukupna iskorištenost sredstava ovih programa, govorimo za razdoblje 2007., 2013., bit će poznata prilikom njihovog konačnog zatvaranja, dakle, koje još nije završilo. Kad govorimo o nepravilnostima u izvještajnom razdoblju, dakle, u sustavu IMS evidentirano je 20 novih nepravilnosti, 3 slučaja su bila u okviru komponente 5 programa IPA, jedan slučaj u okviru operativnog programa regionalna konkurentnost, jedan u slučaju operativnog programa razvoj ljudskih potencijala,

u predmetnom izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017.g. zabilježen je značajan rast i ugovaranja i plaćanja korisnicima i ugovarateljima, kao i ovjeravanje sredstava iz Europskih strukturnih i…/Govornik se ne razumije/…fondova, a što je izravno povezano sa velikim povećanjem broja objavljenih javnih poziva i natječaja, a ti pozitivni trendovi nastavljeni su i sljedećim izvještajnim razdobljima, a o tome ćemo uskoro izvještavati ovdje u HS. Toliko o ovom uvodnom obrazloženju, hvala vam na pozornosti. Hvala i vama. O imate nekoliko replika, prvu repliku je tražio g. Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče. g. Državni tajniče, za vas imam jedno jednostavno pitanje. Nadam se da znate da u RH postoji jedan ozbiljan problem, a to je problem zgrada, višekatnica, bez liftova. Nažalost, one se ne mogu sufinancirati novcem iz Fondova EU, pretpostavljam da to isto znate. Više puta smo od vas tražili da se izmijene odgovarajući programi kako bi se omogućilo sufinanciranje i tih projekata odnosno ugradnje liftova u višekatnice, to smo tražili primjerice, moj kolega Ranko Ostojić, više puta je o tome govorila i cijeli projekt na razini Europskog parlamenta pokrenula zastupnica Biljana Borzan, a i ja sam vam o tome i pisao i govorio na tiskovnim konferencijama. Međutim, ministarstvo se o to oglušilo i koliko je meni poznato odnosno koliko imamo prilike čitati u medijima, od tog projekta za sada neće biti ništa. Moje pitanje vama je zbog čega ministarstvo ne uvede taj projekt i ne omogući ljudima koji žive u…/Upadica: Hvala/… višestambenim zgradama…/Upadica: Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, sukladno isprogramiranim, dakle, prioritetnim osima i operativnim programima u ovom trenutku to nije moguće. U 2019.g. RH odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU će s Europskom komisijom, dakle, imati ozbiljne diskusije u svezi izmjene operativnog programa, dakle, velike izmjene operativnog programa gdje ćemo jedan od ciljeva imati, dakle, i da se omogući prijava ovakvih projekata. Dakle, sigurno da se radi o važnim projektima i o projektima, dakle, koji će omogućiti ljudima, dakle, kvalitetnije življenje u njihovim, dakle, zgradama odnosno njihovim stanovima i tek po izmjeni operativnog programa po odobravanju od strane Europske komisije to će biti moguće, a kao što sam već i rekao, dakle, to i planiramo napraviti.

Prvo je, recite hrvatskoj javnosti koliko u ovom trenutku je vaša procjena da će biti opozvano, dakle, vraćeno u EU proračun sredstava iz 2014. i 2015.g. s obzirom da je isteklo razdoblje N+3, dakle, ne znam zašto se ta informacija krije od hrvatske javnosti ili je taj iznos možda 0 EUR-a? Evo molim vas da odgovorite na to pitanje. I drugo pitanje, vi ste sada u svojoj raspravi rekli jednu vrlo čudnu konstataciju da su ugovorena sredstava iz razdoblja iz 2007., 2013., korigirana, dakle, umanjena za 238 milijuna EUR-a ugovorenih sredstava. Ja znam šta je to, to je ono što smo mi ugovorili, a vi ste prebacili u 2014., 20.-ta, ali evo, ja vas molim…/Upadica: Hvala/…ako nije tako da objasnite hrvatskoj javnosti.

dakle jasno rekli. Što se tiče raskidanja ugovora, dakle došlo je do raskidanja ugovora, kao što znate postoje određeni problemi u provedbi određenih projekata, dakle tipa imovinsko pravnih, problema u nabavi itd., sada da ne nabrajam, reći ću tako bila mudra pa je išla u over booking pa dakle još uvijek smo dakle iznad onih sredstava koje smo zapravo, nam dodijelili. Prema tome, neće za sada biti nikakvih gubitaka jer još uvijek smo dakle u u iznosima ugovaranja iznad znači onih sredstava koje .../Govornik se ne razumije./... dodijelili. Ti projekti će se realizirati ili se realiziraju dakle u razdoblju '14./'20. Prema tome, od tih sredstava, odnosno projekata se neće odustati i oni će se realizirati dakle ili su se već realizirali. **Radin, Furio Hvala vam lijepo. Gospodine državni tajniče, mene zanima jedno jednostavno pitanje, gledao sam usporedbe zemalja poput Rumunjske, Bugarske koje su također u teškoj gospodarskoj situaciji ali kod njih je omjer uplaćenih i povućenih sredstava otprilike 1:5. Hrvatska je 1:2 a kada sve skupa uzmemo u obzir još uvijek Hrvatska nema tu egzaktnu korist i više ja bih rekao naši građani, sama Hrvatska pa i oni koji nam rade na tim projektima izvana zarađuju nego što zarađuje Hrvatska i nema tu korist iz EU. Zanima Zanima me zbog čega je to tako i zanima me zbog čega po vašem mišljenju Grad Zagreb stoji među najslabije u hrvatskim županijama po povlačenju sredstava i po glavi stanovnika i po onome što se radi jer smo svi svjesni da bi se i žičara i ceste, mostovi mogli raditi iz europskih sredstava a ne rade se. Zbog čega mislite da Zagreb ne odrađuje svoj posao koji bi mogao kao grad da povlači sredstva iz EU? Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor, izvolite gospodine državni tajniče. Hrvatska je dakle najmlađa članica EU pa dakle ti efekti očito dolaze najkasnije od svih država članica. Podsjetimo se Rumunjska i Bugarska su ušle 2007. godine. Što se tiče pitanja vezana za Grad Zagreb, teško ja taj odgovor mogu vama dati, dakle to je pitanje za gradonačelnika Grada Zagreba osim što dakle naravno Grad Zagreb je i najveći grad i ima mnogo projekata pa vjerujem da ste i u pravu kada kažete da bi se sigurno neki od tih velikih projekata mogli financirati europskim sredstvima ali to je pitanje za dakle odgovorne ljude u Gradu Zagrebu.

ne bi imali samo nažalost 16% isplaćenih sredstava u ovoj alokaciji 2014./2020. i po tome to je zapravo jedno postignuće po kojem smo na pretposljednjem mjestu u EU. Činjenica je da je dosta natječaja trenutno raspisano, da su se lokalne jedinice dosta dobro pripremile, pripremile i više projektne dokumentacije nego je trenutno tih natječaja raspisano. Pa mene sad zanima jedno konkretno pitanje planirate li barem za one koji su se pripremali za te, za EU fondove, a to su prvenstveno jedinice lokalne samouprave osigurati još veću alokaciju. Evo primjer za društvenu infrastrukturu prvenstveno za vatrogasne domove na području kontinentalne Hrvatske. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dakle ponoviti ću, uvaženi saborski zastupniče, dakle Hrvatska dakle nije baš sjajno pozicionirana u ovom trenutku, no međutim dakle te stvari se popravljaju, definitivno se popravljaju i dakle kada gledamo po pojedinim fondovima, dakle imamo mi situaciju da smo u nekim, u iskorištenju određenih fondova i i u sredini, dakle nismo baš tako loši kako se to javno govori. Osim toga, jako je velik rast što se tiče ugovaranja. Vi jako dobro znate da su brojke današnje još znatno bolje nego što su bile u ovom trenutku i u ovom razdoblju o kojem danas govorimo. Kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave o našim općinama i gradovima naravno da se planiraju još natječaji, no međutim moramo biti svjesni da je već 63% sredstava od ukupne alokacije 10,7 milijardi eura ugovoreno da dakle već u ovoj financijskoj perspektivi više ne ostaje baš previše prostora osim možda dakle za nekakve pojedinačne natječaje koji sigurno neće biti iznimno veliki. Sljedeća financijska .../Govornik se ne razumije./... donijeti Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Evo koliko su kolega Grbin i kolega Grčić imali jednostavna pitanja moje je još jednostavnije. Na njega možete odgovoriti kratko sa da ili ne. Dakle smatrate li da ima smisla danas u veljači 2019. u ovom Saboru raspravljati o izvješću koje se odnosi na prvo polugodište 2017. kada vaše ministarstvo ima ionako gotove podatke završno sa 15. studenim 2018., dakle da ili ne, da li to ima smisla trošiti energiju ovog Doma ili

Uvaženi saborski zastupniče, naravno da ima smisla, mi dakle sad tek o ovom dakle izvješću govorimo jer hvatamo dakle zaostatke koje smo dakle na neki način propustili napraviti u prošlosti pa dakle sada je ovo tema današnjeg, dakle ove plenarne sjednice. Vrlo brzo ćete imati na stolovima odnosno materijale za drugu polovicu 2017. a u prvoj polovici 2019. godine ćete raspravljati i o cijeloj 2018. godini dakle te zaostatke ćemo sustići i prema tome imati ćemo dakle onda aktualizirano stanje.

Govorite koliko smo ugovorili, koliko smo povukli a koliko smo uplatili, dajte nam usporednicu. Koliko je Hrvatska uplatila u bilo koji račun ili članarinu ili bilo šta a koliko smo povukli sredstava. To je vrlo bitno. Drugo je bitno kada govorimo o poljoprivredi da je .../Govornik se ne razumije./... EU fondova bilo 64 tisuće, gospodarstava, OPG-ova koji se bave mljekarskom proizvodnjom, sada su prazne farme. Gdje je novac? zbog čega nije povučen? Kad govorimo o prometu, evo ja ću govoriti o Dalmatinskoj zagori, spoj Drniš, Knin, Sinj, Imotski, tunel u Vrgorcu, gdje su te ceste? Što je sa spojem Cetinske krajine, gdje je taj novac na autoput? Gdje je taj novac? Vi jednostavno,

Uvaženi zastupniče, hvala lijepo na pitanju. Znači, nedvojbeno je da smo, kao RH, kao država članica u debelom plusu, što bi, dakle, kad govorimo samo o članstvu 2013.-2018., znači negdje na razini oko malo manje od milijardu i pol eura, pol, 11 milijardi kuna smo mi dakle više novaca povukli nego što smo ih platili našim članarinama u EU, a vi projekti o kojima govorite su dobrim dijelom u tijeku zbog porasta ugovaranja, slijedi i isto tako i provedba projekata, svih tih cesta i svih tih dakle, ulaganja i u poljoprivredna gospodarstva i u sve ostale segmente. Hvala uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, sastavni dio ovog izvješća je detaljni pregled provedbe operativnih programa .../Govornik se ne razumije./... 2013., tada je HDZ bio na vlasti i kad sagledamo operativni program promet, dodijeljeno nam je bilo 236 milijuna eura, a tada nismo bili država članica i tada nismo uplaćivali ništa. To nam je dosta Međutim, tih 236 milijuna eura i nacionalno je sufinancirano 41 milijun eura, ugovoreno je samo 82% sredstava, a isplaćeno 66% dodijeljenih sredstava. Ukupno se planira isplatiti 170 milijuna eura, a vidimo da smo imali na odobravanju 236 milijuna eura. Znači mi nismo znali povući ni ono što nam je džabe dala EU, da uđemo u EU. Tko je kriv za to? Tko je bio na vlasti od 2007.-2011. godine? I recite mi razlog zašto smo izgubili pola milijarde kuna u tom razdoblju? Hvala. Uvaženi saborski zastupniče. Dakle, kad govorimo o financijskog razdoblju 2007.-2013., znači, onda možemo govoriti o Vladi kojoj je na čelu bio HDZ, Vladi kojoj na čelu je bio SDP, Vladu kojoj na čelu je bio HDZ zajedno sa MOST-om i dakle o sadašnjoj Vladi koja je, dakle, opet ima HDZ kao čelnu stranku, prema tome je odgovornost je široka, ja ne bih govorio o količinama trajanja, ali definitivno, već sam rekao da su se određeni ugovori raskidali iz razloga, zbog problema u projektima, zbog faziranja projekata, zbog prebacivanja financiranja u sljedeće financijsko razdoblje, a ono što je ključno, znači, Hrvatska je napravila overbooking, više projekata je ugovorila nego što ima dodijeljenih sredstava, prema tome, ta sredstva nisu izgubljena u konačnici, možda će jedan dio biti izgubljen, na kraju kad ćemo dobiti konačno zatvaranje tih programa, odnosno projekata. Iz vašeg uvodnog izlaganja, čuli smo, ja ću se izraziti suhoparno, ono što piše i u samom izvješću, međutim, ono što bih ja postavio pitanje, vaša konkretna ocjena o realiziranim projektima putem EU fondova. Znači, u zaključku samom sam očekivao da vidimo koja je ta ocjena, koji su razlozi podbacivanja i u čemu možemo biti puno uspješniji. Ne možete se hvaliti ili tješiti sa sredstvima koja smo dobili više nego što smo uplatili. Mene zanima onaj minus koji smo ostvarili tj. ono što smo mogli realizirati, a nismo realizirali i da svi zajedno upremo snage kako da budemo uspješniji. Jer činjenica od ovih postotaka koji su u samom zaključku, onih 50, a ja ću reći 25% isplaćenih sredstava da u stvarnosti ne možemo biti zadovoljni. **Radin, Furio (Nezavisni)** Uvaženi saborski zastupniče. Dakle, ja bih to ovako rekao. Znači, mi smo kao najmlađa država članica u EU, dakle propustili priliku kvalitetno se pripremiti za korištenje EU fondova i ta prilika nam je dakle nepovratno izgubljena u tim godinama, prvih 01.01.2017. smo bili na 9% ugovorenosti, iza nas su bila 2014., 2015. i 2016. godina. 01.01.2018. smo bili na 35% ugovorenosti, a 01.01.2019. 62% ugovorenosti od ukupno .../Govornik se ne razumije./... 10,7 milijardi eura. Prema tome, činimo sve kako bismo taj zaostatak pokušali umanjiti odnosno kako bismo do kraja ove godine došli do 85% ugovorenosti, a 2020. koja je krajnja godina za ugovaranja, dočekali sa nekakvih 105%, recimo to tako, do 108% jer ćemo ići u overbooking, da nam se ne bi izgubila sredstva, ako nam neki projekti zastanu u realizacije provedbe.

Nastavljamo sa raspravom o Izvješću, o korištenju europskih strukturalnih i investicijskih fondova itd.. Znači to je, sada smo na izvjestitelji odbora. Žele li neki izvjestitelji odbora koji su proveli raspravu o ovom izvješću uzeti riječ? Ne. I otvaram raspravu. Prvi je gospodin Ante Pranić iz Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo znači Izvješće o korištenju europskih fondova od 1.1.2017. godine do 30.6.2017. godine a danas je 21.2.2019. godine. još čekamo izvješće za razdoblje u periodu od 30.6. do 31.12.2017. od 1.1. do 30.6.2018., 30.6. 31.12.2018. godine. S obzirom kako dolaze izvješća u Sabor nije ni čudo kako sporo povlačimo sredstva. I postavlja se pitanje kada ćemo govoriti o izvješćima i periodu i ostatka 2017. i 2018. Tko će zapravo govoriti o tim izvješćima? Ako ovako nastave o tome će govoriti predstavnici neke druge Vlade, odnosno neće odgovarati oni ljudi koji su sada odgovorni za samo to provođenje. Koliko smo spori, znači govore sama izvješća kako sporo dolaze u Hrvatski sabor, bez, pred saborske zastupnike. Međutim želim se posebno osvrnuti na točku 6. izvješća koji govori o jačanju sustava i povećanju učinkovitosti provedbe europskih strukturnih investicijskih fondova. Naime, u okviru europskog semestra 22. veljače 2017. godine Europska komisija donijela je radni dokument službi komisije komisije pod nazivom „Izvješće za Hrvatsku 2017.“ s detaljnim preispitivanjima o sprječavanju, ispravljanju makroekonomskih neravnoteža u kojem se također ističe pitanje administrativnih kapaciteta u kontekstu upravljanja i kontrole korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova navodeći kako je apsorpcija sredstava iz fondova EU i dalje otežana zbog ograničenih administrativnih kapaciteta i strateškog planiranja. I to je ono zapravo što se danas u RH javlja, rezultat jedne politike uhljebljivanja 20 i kusur godina, gdje u javnim službama su mahom ljudi koji očito, neću reć su nesposobni, al su manje sposobni sigurno od onih sposobnih ljudi koji se danas nalaze van granica RH RH i to je normalno vidljivo iz europskog izvješća za RH u 2017.g. Zbog neučinkovite javne uprave, jasne strategije i bez strateških dokumenata, izrazito loše apsorbiramo bespovratna sredstva. A što se tiče same javne uprave za razvoj i povećanje učinkovitosti osigurano vam je 880 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a kad se prihvatio akcijski plan razvoja javne uprave u ovom HS gdje je Europska komisija odabrala odnosno omogućila je odobravanje njima plana plana sa, omogućeno nam je 880 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Koliko mi želimo činiti tu javnu upravu efikasnom govori podatak da je od 880 milijuna kuna povučeno 0,45%, znači, reda veličine statističke pogreške i bez učinkovite i brze javne uprave, bez jačanja administrativnih kapaciteta, normalno da imamo ovako izrazito loše povlačenje bespovratnih sredstava. Prema globalnom indeksu konkurentnosti svjetskog gospodarskog foruma, RH je pozicionirana na dnu svijeta po efikasnoj javnoj upravi, uspješniji smo od Venezuele, nemojte mi pričati o ugovaranju Europskih fondova i dodjeljivanju, ajmo pričati o podacima ovjeravanja. Koliko ZNS-ova se ovjerava, koliko se ugovora koje ste vi osigurali ovjeravaju, tko bi te ugovore trebao ovjeravati, tko bi trebao kontrolirati te procese? Te procese bi trebali upravo ovjeravati i na njima se baviti oni sposobni ljudi u državnoj javnoj upravi. Međutim, koliko su oni sposobni na razini ministarstava govore porazni podaci kada sagledamo financijski određene pokazatelje. Vidimo da iz ovog dijela je potrebno zaposliti 676 dodatnih zaposlenika u Središnjim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji su uključeni u sustav upravljanja i kontrole korištenja SF fondova. Ja sad postavljam pitanje zašto nije došlo do prekvalifikacije pojedinih službenika u državnim službama unutar pojedinih ministarstava? Što se čeka s tom prekvalifikacijom kad znamo već od 2007. u kakvim ćemo problemima biti i sad se ti problemi dolaze na naplatu, dolazi na naplatu politika zapošljavanja podobnih, a ne sposobnih. Nemam ništa protiv ni da se 676 ljudi zaposli, dapače, zaposlili ste čini mi se 1500 ljudi samo na ovim projektima, ali zašto onda niste 1500 otpustili u nekim drugim službama ako se oni ne mogu prekvalificirat, ako se ne mogu uhvatiti svojim znanjem u koštac sa Fondovima EU. Što se tiče strategije, šta nam isto zamjera Europska komisija, govori činjenica da danas 21.2.2019. uopće nemamo nacrt strategije RH za razvojni period 2020., 2027., toliko o našem strateškom planiranju i sad se postavlja pitanje kako će se i kada će usvajati strategije nižih razina, regionalnih razina, lokalnih razina, ako mi nemamo donesenu sada krovnu strategiju, malte ne smo je trebali imat usvojenu sada da imamo slijedeće programsko razdoblje spremno 2020., 2027. nemamo državnu strategiju, al što imamo? Imamo neusklađenu analizu stanja, neusklađene projekte, neusklađene prostorne planove, neusklađene imovinsko pravne odnose, neusklađene studije utjecaja na okoliš, neusklađene dozvole za građenje, pa nije zapravo uopće čudno zašto nemamo jasnu viziju korištenja bespovratnih sredstava, projektiraju se pojedine ceste tri do četiri puta, ne zna im se kad će koji fond, natječaji biti raspisani, koji će kriteriji, kriteriji se mijenjaju iz mjeseca u mjesec i onda mi pričamo o Europskim fondovima. Zapravo, ovo je prvi jasni ispit javne uprave RH i svih onih službenika i dužnosnika na javnim mjestima, a vidimo da na tom ispitu RH pada. Možda danas, sad kad sagledamo ovu situaciju, ne možemo ništa postići plačući za prošlim programskim razdobljima, ta sredstva su bila na resornim ministarstvima i ta resorna ministarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja nije vođen od strane MOST-a, to je vođen od strane i HDZ-a i strane SDP-a, a s obzirom da nemamo usvojenu strategiju razvoja za buduće razdoblje, niti ja vidim u pojedinim programima ministarstava da se ide u strateška strateška projektiranja, čini mi se da već možemo plakati za budućim razdobljem. Generalno što se tiče korištenja bespovratnih sredstava u razmatranom razdoblju svi procesi su spori, možda više nismo puževi što se tiče ugovaranja, al smo sigurno kornjače. Državni ured za reviziju objavio je zaključno kako je provedba operativnog programa o konkurentnosti i kohezija djelomično učinkovita, te su potrebna znatna poboljšavanja, temeljem tog izvješća do konca 2017. ugovoreno je 7,8% sredstava sredstava manje od plana, plana kojeg ste vi definirali, a odobreno je 39,8% manje od planiranog. Ako sagledamo financijske pokazatelje statusa provedbe operativnih programa financijskog razdoblja 2014., 2020. od početka, znači, 2014.g. do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. vidimo da smo ugovorili svega 22% sredstava. Znači, mi smo govorili 22% sredstava na sredini razdoblja dodijeljeno, od dodijeljenih 10,7 milijardi EUR-a plaćeno je svega 6,1%, ovjereno 2,82%. E, to je ono što se u RH događa, nerad, nerad jer nitko mi ne može reći da se možemo hvaliti činjenicom da je 2,82% sredstava ovjereno. Znači, svi mi čelnici jedinica lokalne samouprave znamo, mislim i pojedini saborski zastupnici, kako se dodjeljuju bespovratna sredstva, od procesa ugovaranja do pred financiranja, a da zapravo tek posao kreće prilikom procesa ovjeravanja i kako vi stojite s procesom ovjeravanja 30. lipnja 2017., 2,82%. Pa što rade silni ti državni službenici koji su zaposleni, koji su zaposleni od ovih 676 ili 1500, kako imamo novije pokazatelje, a doći ćete tu s tim podatkom, što oni rade? U okvirnom programu konkurentnosti kohezije na raspolaganju nam je ukupno 8,1 milijarda eura do 30. lipnja 2017. ukupno je objavljeno 85 postupaka ukupne vrijednosti 3,63 milijarde eura. A temeljem pokrenutih postupaka dodijeljeno je bespovratnih sredstava do 30. lipnja 1,55 1,55 milijardi eura. Ukupno plaćeno 304 milijuna eura, a ukupno ovjereno samo 60,73 milijuna eura. I to je ono što mi danas možemo govoriti o bespovratnim sredstvima, znači mi možemo samo pričati o ovjerenim sredstvima. Koja su, hajmo reći završena. Sve ovo drugo je rekla-kazala i bit će kako bude. U okviru programa ruralnog razvoja RH na taj program ću se posebno osvrnuti zato što vi temeljite ravnomjerni razvoj Hrvatske baš na programu ruralnog razvoja. Sjećam se ovdje kad smo imali set zakona o potpomognutom i brdsko planinskom području, pa ste rekli da nama nacionalna sredstva ne trebaju, da ćemo mi regionalnu ujednačenost Hrvatske definirati bespovratnim sredstvima. Imate na raspolaganju 2,03 milijarde eura, ukupno je plaćeno 310 milijuna eura, ovjereno je 223 milijuna eura. Ali, ako sagledamo ovu tablicu, pa kad vidimo poražavajuću činjenicu, recimo, Splitsko-dalmatinska županija, zato što je moj prethodnik u iznošenju stajališta govorio iseljava Dalmatinska zagora, pa normalno da će iseljavati, kad ti projekata iz Dalmatinske zagore nema. A zašto nema? Zato što vam župan Splitsko-dalmatinske županije rasporedi 50 milijuna kuna za sitne kapitalne investicije, mahom HDZ-ovim gradonačelnicima i načelnicima i zašto bi oni razvijali bespovratna sredstva? Pa nema ni nacionalnih sredstava, nema nacionalnih projekata pa normalno da ljudi iseljavaju. još ću jednom se osvrnuti na izlaganju, na operativni program za financijsko razdoblje 2007.-2013., što sam u pojedinačnoj replici na vaše izlaganje rekao, to razdoblje je završeno, to razdoblje je trajalo do 31. prosinca 2016. godine. Gospodo draga, od 2007. g. do 31. prosinca 2016. godine. Znači promijenilo se to Vlada i Vlada i resornih ministarstava i sad sagledajmo to programsko razdoblje. Sagledajmo operativni program samo prometa. Dodijeljeno nam je 236 milijuna eura, dano u tada EU nama dala 236 milijuna na raspolaganje eura u .../nerazumljivo/..., tada nismo platili lipe ni eura i to je trebalo biti znak naše spremnosti što se tiče projekata. od početka korištenja programa znači 2007. godine do 30. lipnja 2017., kako se gleda u ovom jednom razdoblju ugovoreno je ukupno 196 milijuna eura, odnosno 82% dodijeljenih sredstava, a korisnicima je isplaćeno 157 milijuna eura. Tko je za to kriv? Mi smo tu maltene izgubili pola milijarde kuna. Znači kolike smo projekte smo mi prijavljivali? gdje su nastale greške? Tko je odgovoran? Na to pitanje ne dobivam odgovor. Samo bit će, bit će, bit će. Pa shvatite jednom da treba presjeći na jednom programskom razdoblju i reći krivi smo. I definirati krivce, tko je tada resorna ministarstva držao? Tko je aplicirao pojedine projekte? A zašto nastaju greške? Nastaju greške zato što nema strateškog planiranja. Pojedini projekti koje sam ja osobno u ovoj sabornici u ovoj godini dana naslušao, projektiraju se, evo, sada je 4. put. Toliko o spremnosti pojedinih projekata. Pa ajde da se sad isprojektiraju do 2020., pa da mi netko kategorično tvrdi da će taj projekt biti prijavljen od 2020.-2027., međutim neće ni to. Samo se ljudima na terenu laže, obmanjuje, a projekti nisu spremni. Mi nismo znači bili spremni od 2007. do 31. prosinca 2016. iskoristiti bespovratno dodijeljenu u 100%-tnom obliku 236 milijuna eura. Pa ni te projekte prijavljivao netko u Bruxellesu. Iz Bruxellesu došao pa Hrvatima rekao koje će projekte prijaviti. Sami smo definirali te projekte. Sami smo provodili te projekte. Ali se EU komisiji ne može lagati. Znači sve greške se skupo plaćaju, a zapamtite koje će greške nastati u Hrvatskoj. Poglavito u ruralnom području. Tko će plaćati sva ova održavanja, silne ove aglomeracije gdje se sipaju novac, sad vidimo kao što sam rekao, dodjeljuju se bespovratna sredstva za izgradnju vrtića, a ista općina koja dobiva sredstva za vrtić i gradi vrtić i gradi vrtić nema u proračunu za zaposlit tete u vrtićima. I mi kažemo da ćemo bespovratnim sredstvima zadržati stanovništvo. Pa stanovništvo 10 puta brže iseljava nego što vi povlačite sredstva bespovratna. A nitko ne sumira održavanje te infrastrukture odnosno one pokazatelje koje smo aplicirali kao neki pokazatelji pozitivni i koji će se, koji će nastati prilikom razvijanja tih infrastrukturnih projekata. Tih pokazatelja neće biti. Pa kasnije naknadnom provjerom, bit će vraćanja tih bespovratnih sredstava, tko će za to odgovarati? U ovoj Hrvatskoj nitko ne odgovara za ništa. U cijeloj javnoj upravi, imali smo primjer prošle godine jednog otkaza. Jednog samo otkaza, znači naša javna uprava radi odlično. Radi odlično, vidimo kako radi, sa 2-3% ukupno ovjerenih sredstava. Ja čekam za jedan vrtić od 15.9. ZNS zadnji. Od ovjere. I to je hrvatska stvarnost. To je hrvatsko korištenje europskih bespovratnih sredstava. I mi s tim sredstvima želimo zadržati stanovništvo na našem području. Pa neka netko dođe u ruralno područje Hrvatske pa kad vidi koliko dnevno iseljava stanovništva, a neki projekt treba 5 godina da se realizira, a govorimo da nacionalnih sredstava nema. A samo u sektoru prometa smo izgubili pola milijarde kuna. Sektor od 2007.-2013. Hvala. **Radin, Sada je na redu gđa. Branka Juričev-Martinčev koja će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ispred nas je Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

pretpristupnih programa pomoći EU i europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 30. lipnja 2016. pripremljeno je 5 izvješća kojima smo tu u jedinstvenom paketu razgovarali upravo u ovom mandatu i prihvatili ga u srpnju 2017. g. dok je izvješće za dugu polovinu 2016. raspravljeno i prihvaćeno u ožujku prošle godine. Danas razmatramo izvješće o prvoj polovini 2017. g. iako već imamo svježe podatke od siječnja ove godine koji su dostupni i na stranicama ministarstva i Europske komisije i tu bise složila sa kolegama koji su mišljenja koji su mišljenja da bi bilo puno primjerenije da danas razgovaramo o tome što se i koliko učinilo u 2018. nego ovo kad razgovaramo tek o prvoj polovini 2017. g. Također napomenula bi da je ova Vlada formirana u listopadu 2016. i da je ovo šestomjesečno razdoblje prvo razdoblje ove Vlade u kojem je ona mogla raspisivati natječaj, ugovarati ili nešto kvalitetnije napraviti po pitanju povlačenja sredstva iz europskih fondova odnosno financiranja istih. Iako apsolutne brojke nisu impresivne, ono što je značajno su indikatori rasta kako ugovaranja tako i plaćanja. operativni program konkurentnosti i kohezije ostvario je napredak u ugovaranju u odnosu na prethodno razdoblje od 132% dok je plaćanje ostvarilo povećanje od 152%. Ukupno ugovaranje na razini europskih strukturnih i investicijskih fondova bilježi u tom periodu rast od 88% dok plaćanje bilježi rast od 91%. Od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja iz europskih fondova onih koji su nam bili na raspolaganju od 2007. do 2013., smanjena je vrijednost ugovorenih sredstava zbog raskida ugovora ugovora i faziranja, radi se 5 uglavnom velikih projekata koji se odnose na izgradnju željezničke infrastrukture, zatim razvoj Zračne luke Dubrovnik, tu su čak na popisu nešto manji projekti koji su se morali fazirati, odnosi se na izgradnju za obilaznice grada Vodica, izgradnja mosta otok Čiovo kopno na području grada Trogira, znamo da imamo jako velikih problema kad je u pitanju javna nabava, posebno ovako veći i značajniji projekti, kada dođe do žalbe koja mora ići onda na Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave i sli., sve su to bili razlozi da se ti pojedini projekti faziraju. Ipak ugovoreno do 30. lipnja 2017. g. bilo je 108% i istovremeno korisnicima isplaćeno 1,12 milijarda eura odnosno 87,64%. U istom razdoblju je u okviru programa financijske perspektive 2014.-2020. u kojoj se još uvijek nalazimo, ugovoreno 1,1 milijarda eura tako tako da je do tog dana ukupno ugovoreno 22,17% što je znatno više nego što je bilo 6 mj. ranije kada smo imali svega 11,83%. Najveći iznos ugovorenog u izvještajnom razdoblju je u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezije i iznosi 880 milijuna eura dok je postotak ukupno plaćenih projekata od ukupno dodijeljenih najbolji u okviru programa ruralnog razvoja, iznosi 15,33%. U izvješću su navedene i nepravilnosti te aktivnosti koje trebaju unaprijediti funkcioniranje sustava, tako je u tom periodu Vlada RH donijela izmjenu i dopunu Uredbe o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. Izrađene su smjernice u upravljanju nepravilnosti, provedena je analiza potrebna za izobrazbu itd. Žalosti činjenica da je u razdoblju od drugog tromjesečja 2008. do 30. lipnja 2017. utvrđeno ukupno 730 slučajeva nepravilnosti od kojih je zatvoreno kad kažemo nepravilnosti, tada znamo da RH odnosno naši ljudski potencijali nisu dovoljno prošli ni dovoljnu izobrazbu i sigurno da ima posebno u manjim sredinama odnosno kada se radi o nositeljima projekta koji imaju slabije ljudske potencijale dovoljnu izobrazbu međutim sve je dobro ako ne dođe do problema da treba za određeni projekt čak Iako je u ovom periodu Vlada tek krenula sa radom, ipak do kraja 2017. bilježi povećanje od 277% ugovorenih sredstava na razini europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje 2014-2020. a 225% uplaćenim sredstvima. Veseli nas pročitati jučerašnji članak koji kaže da smo po stanju ugovorenih projekata za razliku od postotka isplaćenosti, da se Hrvatska približava europskom prosjeku. Naime, posljednji podaci kažu da smo objavili natječaje u vrijednosti 79% ukupne alokacije za period od 2014. do 2020. što je u usporedbi sa četverogodišnjim razdobljem od 2014. do 2017. znatno više kada je taj iznos bio svega u razini 52%. Dakle, možemo zaključiti kako je do najvećeg pomaka došlo kod objave natječaja i stope ugovorenosti projekta. A na mrežnim stranicama Europske komisije, redovno se osvježavaju i podaci o postotku isplaćenih sredstava pa osim što na dnevnoj bazi možemo pratiti stanje, možemo vidjeti i direktnu usporedbu naše izvedbe s drugim državama članicama. U nešto manje od 14 mj. Hrvatskoj je isplaćeno 820 milijuna što je za 78% više nego 14 mj. prije. Hrvatska stručnjakinja za europske fondove Ariana Vela također smatra da je stopa isplaćenih sredstava niska i u prvom redu jer se nije na vrijeme planiralo kasnilo se s ugovaranjem i provedbom velikih projekata. Stoga kad govorimo o izvješću za upravo ovo razdoblje ne može ova Vlada i ovo ministarstvo biti odgovorno. Ova Vlada ulaže velike napore i do kraja prošle godine svi su programi ostvarili n ciljeve, n plus ciljeve, znači plus 3 godine. Naime, s 31. prosinca 2016. završilo je to n+3 razdoblje provedbe programa IPA i Operativnog programa financijskog

kod IPA 1 koja se provodi do 14. siječnja 2020. U mandatu ove Vlade RH je zabilježila značajni rast ugovaranja projekata financiranih iz fondova EU ugovore, na sredstva su porasla sa 935 milijuna EUR-a s kraja listopad 2016. na 6,75 milijardi EUR-a što je porast od 585%. Međutim, osim povlačenja raspoloživih sredstava i ove financijske perspektive neophodno je da se aktivno radi na pripremama za slijedeće programsko razdoblje i tu se slažem sa svim svojim prethodnicima da moramo uložiti znatnije napore i u povlačenju sredstava, a i u primjeni i pripremama za slijedeću financijsku perspektivu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, sada je na redu gospodin Branimir Bunjac ispred Kluba zastupnika Živo zida i SNAGE.

Hvala lijepa podpredsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, kod podnošenja ovakvih izvješća kao što je ovo o korištenju Europskih fondova vidimo u stvari kakvo je pravo stanje članstva Hrvatske u EU gdje se sve ono što nam se obećavalo tzv. predpristupnim pregovorima uglavnom u praksi nije ispunilo. Kad smo mi ulazili u EU između ostaloga obećavalo nam se da ćemo imati veće plaće, a danas nažalost nemamo veće plaće, plaće se povisuju u državama EU brže nego što se povisuju u Hrvatskoj. Minimalna plaća je prošle godine u članicama EU rasla i za više od 10%, sad su nas već prestigle ne znam i Litva i Litva nas je prestigla, mi imamo bruto plaću 505 EUR-a, a katastrofalna Grčka jelda ima 758 EUR-a, a ove zemlje vodeće imaju od 1.500 pa čak preko 2.000 EUR-a minimalac. Zašto Hrvatska se nije barem donekle približila tim zemljama u omjeru, znači mi i dalje imamo plaće manje za 3 do 4 puta nego u EU. S druge strane govorilo nam se u redu imat ćete veće plaće i imat ćete niže cijene, prilazite pristupate velikom tržištu ovoga doći će do pada cijena itd. Međutim vidimo da tome nije tako, evo upravo danas je objavljena analiza jednoga trgovačkoga centra u RH koji posluje na području cijele EU i isti proizvod potpuno isti u Austriji košta upola manje nego u Hrvatskoj. Znači priče o nižim cijenama jednostavno nisu isti, manji su popusti kod nas nego u EU i što je još najgore od svega niža je kvaliteta robe. Treba li uopće spominjati ovu priču o uvozu mesa, treba li spominjati priču o mesu koje se uvozi, mlijeku, voću, povrću koje je ne druge, treće kategorije nego pete, šeste kategorije i u biti Hrvatska na neki način postaje smetlište EU. Tu je bitno napomenuti tu, istaknuti tu riječ uvoz, jer se nama govorilo da će se povećati izvoz, međutim izvoz se nije poveća, povećao se je uvoz i mi danas uvozimo jako puno stvari koje Hrvatska može proizvesti, evo recimo uvozimo čak i lišće, uvozimo mahovinu, uvozimo 40% voća i povrća, imamo toliko plodne zemlje koja je neobrađena. Govorilo se da će se otvoriti radna mjesta, gdje su ta radna mjesta. Znate li koliko je u proteklih mjesec dana izgubljeno radnih mjesta u RH? U mjesec dana izgubili smo 20.000 radnih mjesta, od prosinca do siječnja. Prije ulaska u EU imali smo 1.380.000 zaposlenih, znate li koliko imamo danas, isto toliko, isto toliko. Uz sav rast, uz sve investicije, uz sve ove fondove uz sve te neka ulaganja ovoga mi nemamo ni jednoga zaposlenoga više nego onda kad smo ulazili u EU. Istovremeno aktivnoga stanovništva imamo manje za 200.000, znači izgubili smo aktivno stanovništvo, a nismo povećali broj zaposlenih. Kakve su cijene režija u Hrvatskoj, evo sad je poskupio odvoz otpada, poskupit će plin od 1.4., želite li znati kakve su cijene u usporedbi sa drugim članicama EU. U Zagrebu stan od 85m2 režije iznose 170 EUR-a, u Beču 160 EUR-a, u Amsterdamu 150 EUR-a, u Milanu u Italiji 120 EUR-a. Znate li koliko su njihove plaće veće? To sam već naveo na samomu, na samomu početku. Kažu ovdje gospoda koja predstavljaju te Europske fondove da je RH, ima ima mogućnost povući 11 milijardi EUR-a, je, to super zvuči, doista, kad bismo mi uspjeli povući 11 milijardi EUR-a ja bih recimo razmislio možda o tome da RH ostane u EU da je to možda dobro. Ali prema ovom izvješću koje je pred nama, na našim stolovima, mi smo od tih 11 milijardi EUR-a povukli 7%, znači, povukli smo 7% doslovce. Znači, nismo u stanju povući, kako bi rekli, ni neki malo veći dio toga novca, a kamoli, kamoli sve. Istovremeno, mi svake godine uplaćujemo EU 4 milijarde kuna, 4 milijarde kuna svježega novca, zdravoga novca da bi nazad dobili manje od toga i što je najbitnije da bi dobili novce koje moramo potrošiti po nalogu EU, ne po onome što bismo mi htjeli potrošiti, što su nama prioriteti, ne mi moramo potrošit onako kako su nam oni naredili, ja ne znam jel vi čitate kome se dodjeljuju ta sredstva, ali po meni je to bacanje novca u bunar. Evo recimo, čitao sam zadnje dodjeljivanje u Gradu Zagrebu, Udruga Ane Stavljenić Rukavina koja je desna ruka Milana Bandića je dobila 10 milijuna kuna za prilagodbu hrvatskog zdravstva EU standardima. Jesu li to naši prioriteti? Kako to da opet političari ili ljudi povezani s politikom dobivaju te novce? Zašto mi ne bismo s 4 milijarde kuna, ne znam, otvorili radna mjesta, platili dugove, povećali mirovine, besplatne udžbenike, prijevoz učenika, stipendije, evo 4 milijarde kuna da podijelimo u stipendije, znanost, obrazovanje, ja mislim da bi bila veća korist nego što ih damo gđi. Rukavina i sl. uz svo poštovanje. Osim što mi, dakle, dajemo više novca nego što primamo, a u stvari logika je trebala biti potpuno obrnuta, Europa je nama morala dati, a ne mi njoj. Postavlja se pitanje koliko stotina tisuća, pa i milijuna radnih sati hrvatski radnici potroše da bi napisali projekte i opravdali projekte, to je novac koji možda nije vidljiv direktno na računu, ali se indirektno i te kako osjeti. Mi smo mogli svoje zaposlenike, svejedno da li po ministarstvima, svejedno da li po općinama, svejedno da li je to po školama ili nekim drugim institucijama, dati im druge zadatke da izvršavaju umjesto da se bave tim Europskim fondovima koji, kao što smo čuli, često uopće niti ne uspijemo proći na natječajima. Znači, mi potrošimo, ne znam, tri mjeseca posla da se prijavimo na neki natječaj i onda ne prođemo. to, nije li to demotivirajuće i nije li to na određeni način čak ponižavajuće? Kaže, Europa je nama prijatelj, da li nam je prijatelj g. Tajani, je li nam prijatelj ili nije? U toj istoj Europskoj pučkoj stranci s g. Tajanijem se nalazi g. Andrej Plenković. U toj istoj Europskoj pučkoj stranci se nalazi g. Viktor Orban koji nam je uzeo INA-u odnosno uzet će je nakon izglasavanja ovog zakona. U toj istoj Europskoj pučkoj stranci se nalazi Aleksandar Vujčić. Da li su to ti prijatelji iz Brisela kojima vi možda vjerujete? Da li mi može bilo tko odgovoriti od članova Vlade koja je to zemlja, članica EU prijatelj RH, osim osim nekih malenih možda zemalja, možda eventualno Slovenija, al koliko vidim, ni oni baš nisu potpuno iskreni prema nama? Rekli su kad smo ulazili u EU povećat ćemo mirovine, danas vidimo da se mirovine smanjuju, smanjuju, koja neka čudna simbolika upravo je ušla gđa. Pusić. Omjer mirovine i plaće se konstantno smanjuje. Prema međunarodnoj Konvenciji rada, mirovina koja iznosi manje od 40% plaće prosječne, predstavlja kršenje ljudskih prava, znači, ona ne predstavlja samo socijalnu degradaciju, nego predstavlja uništenje čovjeka. A mi prema Pavićevoj mirovinskoj reformi imamo 37% sa daljnjim padom, pa kako je to moguće kad smo mi u takvoj EU koja je divna, krasna, koja nas voli, evo teče nam med i mlijeko, itd. Rekli su da će se korupcija smanjiti. Prema svim pokazateljima, korupcija se u RH povećava. Zašto? Zato što EU nije nije košničar korupcije, nego je izvor korupcije. Sve ono što se radi u HS, u Briselu se radi još tri puta na gori način. Ovdje mi zasjedamo 12 dana u mjesecu, u Briselu se zasjeda 5 dana, ovdje zastupnici za to što ne dolaze na svoj posao dobivaju 2.000 EUR-a plaću, u Briselu isti ti zastupnici, istog tog HDZ-a i SDP-a dobivaju 5.000 EUR-a plaću. To plaćaju hrvatski građani, to ne plaća nikakva EU, to mi financiramo. Kakav je uopće to Europski parlament, to je jedan jedini Europski parlament na kugli zemaljskoj gdje zastupnici ne mogu predlagati zakone, to se uopće ne može zvati parlamentom, to je nekakav fikus još gori nego HS, ovdje barem glumimo da mi donosimo zakone iako znamo da se donose po uputama interesnih skupina, a tamo čak niti to, tamo sve određuje birokracija koja je 3 puta još smješnija od naše birokracije. Pa pogledajte onog šefa Europske komisije, Junkera, taj ne zna di je ljevo, di je desno. Po meni takav čovjek ne bi smio vodit ne znam ovoga vatrogasno društvo ono seosko, a kamoli kontinent sa 700 milijuna ljudi. Štipka, štipka hrvatskog premijera, pa ja ne znam ak je to vama normalno, ak je to vama uzor koji mi moramo slijediti onda ne znam, onda sam valjda ja lud. Po meni je to nedostojno, nekulturno, primitivno i krajnje štetno za interese hrvatskog naroda. Jeste li pročitali objavljena je prije dana njemačka strategija industrijska za razdoblje do 2030. godine, je li itko pročitao, nije nitko ni ne znate da taj dokument postoji. I što tamo piše, evo ja ću vam reći. Ukoliko ne zadržimo radna mjesta u industriji nećemo moći ostvariti socijalne mjere, rast BDP-a, ulaganje u znanost, obrazovanje i kulturu. A što radi Hrvatska, što radi Hrvatska, recite mi kakva je industrijska proizvodnja kod nas? Da li znate već 24 mjeseca u padu za redom, to je veliki uspjeh gospodina Plenkovića koji sve druge osim sebe naziva neznalicama, ne znam šupljoglavcima, a svoje vlastite, svoje vlastite propuste provalije u gospodarstvu ne vidi. Zašto je uništio brodogradilišta, slučajno ili namjerno? Namjerno. Po čime uputama, po uputama Bruxellesa. Zašto je dao INU, kome, po čijem nalogu? Opet po uputama Bruxellesa. Mi moramo pitati njih da li možemo imati udjele, mi moramo pitati njih da li možemo nekom dati jamstva, da li nekom možemo dati kredite itd. Bez velikih tvrtki, velikih tvrtki u hrvatskom vlasništvu, Hrvatska će biti svedena na predmodernu zemlju, vratit ćemo se u 19. stoljeće, doslovce ćemo ovisiti o milosti gospodara. Da li znate da moramo od naših carina 75% davati u Bruxelles, da li znate da moramo svoj dio PDV-a davati u Bruxelles, da li znate da su lijekovi 5 do 6 puta skuplji samo zato što smo članica EU, da li znate kako se uopće izračunava cijena lijeka, tko određuje cijenu lijeka? Cijena lijeka u Hrvatskoj vam se izračunava temeljem prosjeka cijene lijeka u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj. Pa recite vi meni kako može Hrvatska određivati svoje cijene po njemačkim cijenama, kak je to moguće? Toliko o uspjesima vaših predpristupnih fondova i pristupanja EU općenito. Hvala lijepo. potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. ovo izvješće znači radi se od 1.siječnja do 30. lipnja 2017. godine manje-više može se poistovjetiti sa sličnim izvješćima i prethodnih razdoblja i onih do 2018. odnosno to će se vjerojatno raspravljati kroz godinu i pol do dvije. No ono što bi generalno moglo se kazati iščitati iz ovoga izvješća pogotovo kada se uspoređuje financijski u postotnom iznosu koje su mogućnosti u određenom vremenskom periodu privlačenja tih sredstava, koliko se kandidiralo projekata gledajući i financijski, koliko je ugovoreno, a koliko je isplaćeno. Znači moramo biti svjesni znači vremenski period od 6 mjeseci, bilo bi daleko egzaktniji pokazatelji kada bi se mogli jedni duži, širi periodi pratiti, minimalno godinu i pol do dvije koliko i traje praktički od kandidiranja do realizacije određenih projekata. Ovaj dio izvješća, pardon, nema razloga da ne podržimo to su uglavnom brojke, međutim ono htio bi se malo osvrnuti na ono što svakako bi želio istaknuti to je u točki 5. to su nepravilnosti i ono što mi svakako nije, znači i period od 2008. pa skroz do 2017. godine i ono što mi svakako bode oči i ne mogu se suzdržat a da ne komentiram, znači nepravilnosti i prijevare. E sad nepravilnosti to je nešto što mi je prihvatljivo, može se razumjet iz više razloga jer je u tom periodu i prije pristupanja Hrvatske članstvu EU, nakon što smo postali članica EU, pa čak i dan danas, dan danas 2019. godini postavlja se pitanje ne samo količine projekata nego prvenstveno kvalitete. Tko ih je kandidirao, tko je radio aplikacije i mogu prihvatiti određene nepravilnosti pogotovo što se tiče onoga dijela, a jedan najveći dio je tih nepravilnosti u postupcima javne nabave, jer i sam zakon je izuzetno kompleksan i kompliciran i naravno tu se postavlja pitanje kvalitete i kvalifikacije onih koji rade taj segment. Međutim ovaj dio što se tiče prijevara, to je apsolutno neprihvatljivo. Postavlja se pitanje, ja postavljam pitanje, kakvi su to prijevarni oblici ili kako bih ih mogao nazvati i tko je to tko je htio prijevarom, ukoliko je to u doslovnom smislu riječi ovdje izričaj prijevara, znači netko je želio prevarit nekog. Postavljam pitanje kako? Da li je dao krive podatke, svjesno da bi mu projekt mogao proći? No zašto to govorim, naravno da je ovo nužno sve ovdje što piše o nepravilnostima, koja je svrha, zaštita, financijska prvenstveno što se tiče Europskog novca itd., itd. međutim tu isto tako postavljam i pitanje koje se djelomično u stvari primjenom novog Zakona o regionalnom razvoju, formiranjem javnih ustanova kao Agencija, dodatnom edukacijom od lokalne razine i edukacijom svih vrsta, vrsta, ne samo Agencija, nego potpornih institucija koje su i u vlasništvu lokalnih samouprava i regionalnih, upravo izbjeći ova kategorija učestalih nepravilnosti, a pogotovo ne i prijevara. Postavljam pitanje nadalje, i sami procesi koji traju u resornim Ministarstvima što se tiče, pojednostavit ću provjere usklađenosti samih projekata sa natječajem. Pa evo jedan, jedan koji je više nego poznat, mislim da je bilo to 2017. godine u veljači, kad je potpisan ugovor sa lokalnom akcijskom grupom, jer tada su određeni projekti bili spušteni na provedbu i na raspisivanje natječaja preko lokalnih akcijskih grupa, znači mjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući i slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i tako dalje, i tada je bil potpisan ugovor na iznos, za mjeru 19.2, 7,2 milijuna kuna. Dan danas, dan danas, još to uvijek traje. E pa sada ću vas, dozvolit će te mi toliko da vas zamaram upravo sa tim nekim datumima, statističkim pokazateljima, koji su razlozi? Znači, najprije se čekalo donošenje Pravilnika, isti je donesen bio, evo imam, 29.05.2018. godine, znači to je praktički negdje godina i, više od godine i pol, nije se moglo provesti, a ugovor je potpisan. Projekti su bili spremni, isti ti projekti od čimbenika, od dionika, lokalnih samouprava, da li su tu bili OPG-i, radilo se o dijelu i mjere 19.3 i 19.4, znači i nešto i ovih drugih, znači ne samo, ne znam, infrastrukturni, kulturni ili kakvi već projekti s lokalne razine, da bi se u 15.10. raspisao natječaj od LAG-a, lokalne akcijske grupe, i rok za prijavu je bio, znači do 07. siječnja. Procedure, iako se novim Pravilnikom su se te procedure skratile, još uvijek pitate, čekate, nemate nikakve povratne informacije o tome, sveukupno gledajući, znači, 17. veljače 2017.-te, danas je 21. kol'ko mi se čini, 21., znači točno dvije godine. Propuštena je prilika, ne samo da se projekti realiziraju, nego da se kandidiraju novi. je ono, to je onaj dio koji svakako treba se zapitati i tijela koja provode, prvenstveno znači najodgovorniji koji jesu, Ministarstvo regionalnoga razvoja, tako da evo, naravno da je to uočeno i vjerojatno i ranije, znači, nije, ne radi se, ovo je samo jedan, jedan mali primjer, a takvih primjera što se tiče nedostatka administrativnih kapaciteta u sustavima koji vrše provjeru, da ne kažem samo onima koji pripremaju projekte, krenulo se bilo, znači, pa je dodatno zapošljavanje odobreno, znači Vlada je u travnju 2017.-te, treba zaposliti 676 službenika, mene zanima u kojoj mjeri je, se uspjelo u tome. Naime svjesni smo činjenice da za evaluaciju i valorizaciju tih projekata, da bi oni uopće mogli dobiti odobrenje, treba proć' jedan određeni period, treba sistematično proučiti, vidjeti što i kako da bi uopće mogli doći do, doći se do sklapanja ugovora, i u konačnici do same realizacije, i onda provjere, jer određene vrste projekata, govorim općenito, znači, tek po izvršenju, tek pošto si platio tada tražiš povrat novca. Ono što je generalno problem i vjerujem da proizlaze iz toga i ovi statistički podaci koji ne govore, baš nam ne idu u prilog, toga moramo biti svjesni, upravo te dugačke procedure. Ono što je vrlo interesantno i vidi se i iz Izvješća, iz prethodnih Izvješća, moram prokomentirati, 2013. ušli smo u Europsku uniju, prije smo koristili predpristupne programe, očito da se tek po ovim nekim pokazateljima počelo raditi i na ispravljanju nepravilnosti, na dodatnom osnaživanju administrativnom u 2017. godini, nažalost. '15.-ta i '16.-ta potpuno nefunkcionalne, neoperativne i naravno da je to rezultat i ovih rezultata koji nisu na onoj razini kojoj bi mogli očekivati, koje bi trebali, ali i sada vjerujem da postoji prostor da se određeni procesi koji se moraju provesti radi same provjere, da se pokušaju ubrzat. Bio sam i kad su, i na Odborima, i kad je bio sam Zakon o regionalnom razvoju, mi smo formirali javne ustanove, dobra namjera, međutim ne znam, volio bi vidjeti i nakon proteka vremena kakvi su rezultati, oni su u nadležnosti regionalne samouprave, to je jedna stvar. Druga stvar, vjerujem da još uvijek postoje kapaciteti, a i znam, postoje potporne institucije koje su u vlasništvu, u nadležnosti lokalnih samouprave koje bi svakako trebalo staviti intenzivnije od strane Ministarstva regionalnoga razvoja u funkciju čak i provjere evaluacije, to su certificirani ljudi, visoko obrazovani koji znaju posao. Znači, ono osnovno što svakako bi trebalo težiti u narednom razdoblju, to je da se efikasnost čitavog sustava apsolutno poboljša i da ti rezultati kroz vremenski period do 2023. do kada će trajati provedba, da uspijemo stići te cifre koje su nam zadane, koje su nam sami na neki način zadali. nije slika nikada crno bijela. Moramo se jednako tako zapitati, što je bilo ispregovarano, kada je pregovarano, jer svjedočimo sada i u ovom vremenskom periodu, po pokušaja prenamjena operativnog programa iz jednog u drugi, znači u periodu kada se je dogovarali, kada su se koncipirali operativni programi, očito da se nije imala cjelovita, potpuna informacija, u kojem smjeru se mogu očekivati projekti, koji apliciraju na europski novac. To je jedno, druga stvar, jednako tako moramo biti svjesniji situacije što se tiče projekata, koje kandidiraju gospodarstvenici, na kojoj su razini, koliko su vješti ako sami pišu, znači tu definitivno radi se o malim vrijednostima ili ukoliko angažiraju agencije, koje su licencirane, u kojoj mjeri su one kvalitetne za pisanje tih projekata. Jednako tako što se tiče i same poljoprivrede, naravno, mislim da je najmanji problem i najveća prolaznost, možda griješim ili sam krivi statistički podatak dobio, isto se ne radi o nekim prevelikim iznosima, financijskima, al ono što su radili sami ljudi uz potporu ili savjetodavne službe da je velika većina tih projekata prošla ili nije bila toliko stroga kontrola u onom pretpristupnim dijelu. Svakako podržati ćemo ovo izvješće sa preporukom i napomenom ili možda jednom dozom kritike. Cilj nam je svima privlačenje do 2023. sve što je zacrtano, da ne ispadne da više uplatimo nego što povučemo, što svakako nije slučaj, ali i da se kvalitetnije pripremimo i kadrovski za onu perspektivu koja dolazi to je 2021. i 2027. jednako tako da se dođe do što kvalitetnijih informacija da operativni programi koji će biti, da budu u skladu i sa stvarnim potrebama, ne samo tržišta gospodarstva, poljoprivrede nego jednako tako i lokalne samouprave. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Batiniću. Prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Odmah na početku svog izlaganja ću izreći stav našeg kluba, da je stanje u vezi korištenja europskih fondova u Hrvatskoj daleko od potrebnog i zadovoljavajućeg što potvrđuje i podneseno izvješće. Najodgovornija za takvo stanje jest loša državna politika vladajuće većine i sama državna administracija, koja ne provodi postupke u vezi iskorištavanje europskih fondova, dovoljno angažirano i dovoljno profesionalno. Složiti ću se i sa izlaganjem državnog tajnika, da nismo pravovremeno se pripremali, da nismo ulagali u educiranje ljudi, da nam je prošlo vrijeme i da sada moramo hvatati neki korak ubrzano. Ali, ono što mene brine, je da i dalje se rade greške i da se donose zakoni koji upravo ne doprinose ubrzavanju i kvalitetnijem povlačenjem sredstava iz europskih fondova. Kada govorim o lošoj državnoj politici, a vezano za ovu temu, prije svega mislim na indeks razvijenosti, jedinice lokalne i regionalne samouprave, kojega je vlada, odnosno resorno ministarstvo utvrdilo prošle godine i koji zapravo kažnjava one najuspješnije jedinice lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj. Vlada je tom prilikom odlučila pomoći slabije razvijenim hrvatskim krajevima, tako što se je smanjila mogućnost onima najuspješnijima jer njima valjda, a to proizlazi iz vladine politike, taj novac, nije ni potreban. Neprihvatljivo je i usuditi ću se reći sramotno, da od vladinih dužnosnika, nam kažu, pa šta biste vi htjeli, vi imate dovoljno novaca i ove projekte možete vlastitim sredstvima rješavati. Mislimo da je takva politika potpuno pogrešna i dugoročno štetna za sve nas za državu za naše građane, kao i cjelokupno gospodarstvo, jer da ponovim, ono što smo i tada govorili, ako kočite lokomotive koje vuku naprijed, usporiti ćete cijeli vlak. Mi u Klubu IDS-a nemamo ništa protiv da se pomaže slabije razvijenije jedinice, ali je zbog takvih indeksa razvijenosti, onima razvijenijima otežano povlačenje novca. Stoga očekujemo reviziju i izmjene zakona upravo u ispravljanje tih nepravdi nepravdi vezano za one nerazvijene. Naime, dijelovi Hrvatske, koji su za naše prilike iznad prosijeku, u europskim okvirima smo ispod prosjeka, tako da i u tim dijelovima treba omogućiti da se nesmetano razvijaju i brže napredaju a ne da ih se …/Govornik se ne razumije./… Podsjetiti ću da smo nedavno raspravljali i da je vlada donijela novi prijedlog podjele na NUC2 regije i tada smo vidjeli da samo 3 županije uz Grad Zagreb prelaze 50% prosjek, europskog prosjeka razvijenosti po elementu BDP-a po glavi stanovnika. Mislim da to je poražavajuće i da to nas ne smije zadovoljavati. Tako da se ne slažem sa iznošenjem kolegice gđe. Brnke Juričev Martinečv da se približavamo tom prosjeku od 50% i da možemo biti sretni sa time, jer nemojmo zaboraviti u taj prosjek od 50%, da to se uzima prosjek gdje su uključene ostalih 26 zemalja EU, da su tu i Bugarska i Malta i sve ove nerazvijene, a mi izgleda da smo opet na nekom dnu, a time pokušavamo se zadovoljiti. Sljedeće što želim napomenuti je, to su natječaji koji se provode po metodi tzv. najbržeg prsta. Riječ je o potpuno neadekvatnom i birokratiziranom modelu dodjeljivanja sredstava koji ne uzima u obzir kvalitetu samih projekata i moguće pozitivne efekte njihove realizacije, nego se vodi time tko je prvi poslao prijavu. Nadam se da će resorno ministarstvo shvatiti negativne posljedice dodjeljivanja sredstava na ovakav način te da će se s tom praksom prekinuti. Kada govorimo o temi EU fondova, moramo ponovno spomenuti jedan slučaj iz Istarske županije koji pokazuje svu neažurnost i neprofesionalnost državne administracije oko provođenja natječaja za dodjeljivanje sredstava. Znači, želim se osvrnuti na konkretan primjer iz prakse. 16. studenog prošle godine bio je krajnji rok za prijave projekata na natječaju u sklopu programa ruralnog razvoja mjere 721. koji omogućava ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, za odvodnju i za pročišćavanje otpadnih voda. Uz projektnu dokumentaciju, koju je trebalo pripremiti za pravovaljanu prijavu, jedan od obveznih dokumenata kojeg je potrebno priložiti bilo je i mišljenje o potrebi provedbi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Komunalno društvo Istarski vodovod kao prijavitelj na natječaj, poslao je zahtjev za davanje navedenog mišljenja, a koji je u Ministarstvo zaprimljeno 11. listopada prošle godine. Odgovor iz ministarstva, koje je gotovo formalne naravi, za 14 projekata u Istarskoj županiji, koji su trebali značajno unaprijediti vodovodnu infrastrukturu u unutrašnjosti Istre, stiže nakon 35 dana. 16. studenog u 11 sati i 47 minuta, putem e-maila ili točnije 13 minuta prije zatvaranja natječaja. Dakle, da ponovim, 13 minuta prije zatvaranja natječaja, to je dovelo do toga da te projekte nije vremenski bilo moguće prijaviti. Ovdje ja sad otvoreno postavljam pitanje nadležnima. Kako je moguće da se to dogodi? Kako je moguće da jedno ministarstvo tako neodgovorno postupa s prijavama za natječaje? Da li je nama cilj privući što više novaca ili ćemo se hvaliti da smo stigli na 50%, 60 ili nam je cilj, ono što je netko rekao 105%. Mi u Klubu IDS-a smo već više puta upozoravali na taj slučaj, no nažalost, nitko se o njemu nije očitovao i pozivan sada s ove govornice, da se napokon rasvijetli što se dogodilo u tom konkretnom slučaju? Je li riječ o još jednom nizu propusta državne birokracije ili je, što bi bilo još gore, riječ o namjernom isključivanju i zakidanju projekata iz Istre. Nameće se jedno pitanje. Da li s time želite stvarno Istru kazniti? I na kraju, iz rezultata samog Izvješća, jasno je vidljivo da Hrvatska nije uspješna u korištenju EU fondova, koliko Vlada nastoji prikazati da je sve sjajno, bajno i uspješno. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanog kolegi Demetliki. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Damir Mateljan. Izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Iako ste vi sami rekli dakle, da su podaci koji su stariji više od godinu i pol dana aktualni, da su vrijedni rasprave, ja tako ne mislim, a vjerojatno niti većina od vas jer svi koji su raspravljali danas ovdje upravo su koristili nove aktualne podatke koji se odnose na studeni 2018. godine, i vi ste sami državni tajniče koristili najnovije podatke pa ste tako rekli da je sa 1. siječnjem 2019. godine, ako sam dobro zapamtio, visinu ugovorenih projekata negdje na razini 62%. Dakle, ne možemo iz anakrone rasprave, iz starih podataka izvući konkretne i dobre zaključke jer je to jednostavno staro i jednostavno je nemoguće. vrijedno je dakle ovu govornicu i ovu temu koristiti za temu EU fondova i uvijek nanovo govoriti konkretno o ciframa koje se nalaze u omotnici za RH. Pa je tako, Pa je tako, još jedanput po meni potrebno reći da je ta omotnica ogromna i da ona iznosi 10,7 milijardi eura, 10,7 milijardi eura, koje su dakle, namijenjene hrvatskom tržištu, odnosno hrvatskim korisnicima. EU fondovi su izuzetno važni, prije svega, za vidljivost koristi koje nam donosi EU. Neiskorištavanje odnosno loša apsorpcija EU fondova je razlog zašto recimo, zbog čega je kolega Bunjac imao onakvu raspravu, jer mu jednostavno neiskorištavanjem EU fondova, lošom apsorpcijom, dajemo vodu na mlin, dakle, svima onima koji zaista smatraju da EU nije nikakav iskorak napraviti da sva ta sigurna sredstva koja su na raspolaganju ovisi isključivo o EU, a zapravo ovise o nama. zapravo ovise o nama. Da tih 11 milijardi eura fokusiramo odnosno ulažemo upravo u one dijelove hrvatskog gospodarstva koji su nam najslabiji, zasigurno danas ne bi bili na dnu europske

vrlo brzo u prvom rebalansu proračuna odustali od te ambicioznosti i mislim da negdje za 2,7 milijarde eura, dakle smanjila je 2,7 milijardi kuna, smanjila je mogućnost apsorpcije EU sredstava u 2018. godini. A kada se pitamo zbog čega je to tako, dakle koje su to glavne prepreke, zašto nismo uspješniji u apsorpciji EU sredstava, onda tu ne moramo izmišljati toplu vodu, dovoljno je da čitamo ona izvješća Europske komisije koja se u tom kontekstu odnose na RH. A glavne su dakle značajke odnosno glavna fokusiranost zamjerki Europske komisije su one što i mi znamo a to je da u Hrvatskoj dva ključna sektora za apsorpciju sredstava Eu fondova nisu baš u redu a to je javna uprava i lokalna samouprava i da je bilo nužno učiniti dakle strateške reforme upravo u ta dva sektora kako bismo dakle bili spremni i kako bismo bili sposobniji za apsorpciju sredstava Eu fondova. Mislim što Vlada čini? Vlada umjesto strukturnih reformi upravo u ta dva sektora donosi zakone poput lex Šerifa ili dakle Zakona o regionalnom razvoju koji su ili o brdsko-planinskim područjima koji su po svom sadržaju, po svom obujmu sve samo strukturne reforme. Mi imamo problema ne samo na lokalnoj razini, ne samo na područnoj razini, mi imamo probleme i na nacionalnoj razini sa kapacitetima. Naime, od 100 000 ljudi koji rade u javnoj upravi, jedva njih 1000 do 2000 se bavi apsorpcijom sredstava Eu fondova. I upravo u tim djelu, sad je potpuno vidljivo dakle da je zapravo zapelo na provedbi i ta tijela koja su zadužena za provedbu su postala usko grlo i jednostavno dolazi do problema i u u ugovaranju a pogotovo i u isplati sredstava a taj problem u isplati sredstava može dovest do katastrofe odnosno do povrata, do opoziva sredstava i tada će svi oni korisnici koji su koristili sredstva EU fondova upasti u velike, u velike, velike probleme. Što na kraju uopće reći? Dakle, ono što ste rekli i vi, državni tajniče. Mi se za ovu financijsku perspektivu 2014.-2020. očito nismo pripremili. Nismo bili spremni i nećemo biti dobri u povlačenju EU fondova ma kako to na kraju završilo. Dakle ili ćemo biti zadnji ili ćemo biti predzadnji ili ćemo biti treći odozada. Dakle nismo iskoristili priliku. Bojim se da to jednako činimo i za ovu financijsku perspektivu, dakle koja nam slijedi i umjesto dakle da razgovaramo danas ovdje o nečemu, o podacima iz 2017. g., možda bi bilo pametnije da poput nekih parlamenata u Europi koji imaju ne samo plenarne rasprave o novoj financijskoj perspektivi nego imaju posebne parlamentarne odbore koji se bave novom financijskom perspektivom, da je to imao i naš parlament. **Brkić, Zahvaljujem poštovanom kolegi. U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo izvješće koje je pred nama je zapravo povod za raspravu jer se odnosi na razdoblje koje je započelo pred 2 g. Dakle i sam državni tajnik je ovdje rekao da je sada situacija bitno drugačija, ja se nadam da je tako, dakle da je ugovoreno 60% od sredstava koja su nam bila ili koja su nam na raspolaganju međutim mi smo suočeni sa činjenicom da raspravljamo o jednom izvješću sa velikim zakašnjenjem i to samo po sebi govoriti o podacima koji su u njemu, čini malo i očito je zbog toga se ljudi koncentriraju na raspravu generalno o problemima koje imamo sa korištenjem europskih fondova a ti su veliki. I po ovom izvješću situacija nije dobra. Za bilo šta što se odnosi na korištenje sredstava osiguranih u europskim fondovima kao naravno mogućnost za svaku državu članicu, nije ni na koji način kriva EU. Krivi smo si sami. I ta logika da kad nešto ne napravimo dobro, uvijek pronalazimo nekog drugog krivca će nas samo dalje držati u tom nekakvom imaginarnom, izmišljenom svijetu u kojem nikad mi nemamo nekakvu odgovornost nego uvijek odgovornost imaju neki drugi koji su nam nota bene na neki način otvorili dvije mogućnosti. Jedna se odnosi na mogućnost napredovanja gospodarstva korištenjem europskog tržišta zajedničkog koje naravno na kojem su uspješniji oni koji su konkuretniji, pa ja bi rekla da se ti rezultati vide čak i regionalno u Hrvatskoj, dakle one regije i županije koje su bile pripremljenije i koje su gospodarski konkurentnije su bitno profitirale od beztarifnog i bezcarinskog tržišta EU-a a to je sjeverozapad, Zagreb, to je Istra, Primorje, one koje nisu bile su u tom pogledu zapravo nisu bitno profitirale od tog zajedničkog tržišta. Drugi i po mom mišljenju manje važan ali naravno ne nevažan element je mogućnost korištenja europskih fondova. Oni naravno stoje na raspolaganju svima ali tu bi se kao zemlja morali posebno potrudit da upravo oni dijelovi Hrvatske i onaj tip djelatnosti koji zaostaje, koristi taj instrument za ekonomski koheziju jer zato i razvoju koheziju dakle i ujednačavanja ajmo reći razine razvijenosti i unutar EU-a, ali naravno i unutar svake zemlje ponaosob da koristimo upravo za to, te fondove kako su oni uostalom i namijenjeni. Što se samog izvješća tiče, dakle, koje je za prvu polovinu 2017.g., mislim da nije niti sasvim uvjerljivo da se u nekim od podataka pokazuje napredak uspoređujući to razdoblje sa razdobljem druge polovice 2016.g. u kojoj se očito nije radilo ništa jer su bili izbori, jer se konstituirala Vlada, jer je bila takva situacija kakva je, dakle, u usporedbi sa ništa, 300% uspjeha, to nije neki naročiti, naročiti rezultat. Samo izvješće, a to se ne odnosi samo na ovo izvješće, nego se odnosi generalno na izvješća koja dobivamo vezano na korištenje Europskih fondova je zaista nepregledno. Vi morate biti stručnjak za to područje da bi mogli točno pratit o čemu se radi jer se s jedne strane govori o cijeloj financijskoj perspektivi, onda se uzimaju neki segmenti, onda se recimo ne navodi mogućnost da se sredstva koriste tzv. N+3, dakle, godinu do koje se mogu iskoristit + dodatne tri godine, dakle, u tom pogledu je nekome tko se ovako informativno želi upustit u to izvješće, gotovo nemoguće rasplest o čemu se točno radi i onda ćemo tek na kraju cijelog financijskog razdoblja, dakle, 2020. se najedanput suočit s time da smo općenito slabo iskoristili financijske mogućnosti koje fondovi pružaju, a u nekim područjima ćemo biti užasno loši, ali ljudi ti nije problem EU, to je naš problem i ja bi rekla da je to, se može smatrat djelomično političkim, djelomično strukturnim problemom. Reći ću što mislim da je politički aspekt tog problema. Dakle, mnoge institucije države, uključujući nacionalnu razinu, ali svakako i lokalnu razinu se a) ne snalaze, b) ima ima i pojava da se ne žele kandidirati za sredstva Europskih fondova zbog toga što je tu ipak jača kontrola trošenja novca, dakle, tu se moraju polagat računi za sve za šta se taj novac potrošio. Nitko nama ne govori za šta mi moramo to potrošit. Mi moramo to potrošit za one projekte koje smo sami prijavili i koji su prošli na natječaju, ali često se ne prijavljujemo na te projekte zato jer se boje na različitim razinama ljudi kontrole koja ide sa trošenjem europskog novca i konačno c) kod nas se uvriježila jedna praksa da različiti političari lokalnoj nacionalno sebe predstavljaju kao oni koji su nekome dali neki novac, dakle, dao gradonačelnik, dao ministar, a kad se radi o europskim novcima, onda to nije moguće zbog toga što su to novci koji su došli iz Fondova EU i tu se političari na različitim ili dužnosnici na različitim razinama vlasti puno teže predstavljaju kao oni koji eto, naravno da nitko od njih ne daje odnosno ne dijeli neke svoje novce, nego dijeli novce poreznih obveznika, ali kad se radi o europskim novcima onda je puno teže se na taj način predstavljat i to također dekuražira dužnosnike na različitim razinama da posegnu za projektima EU odnosno da kandidiraju projekte ili kvalitetno izrade projekte koje je moguće financirat iz europskih izvora. Glavni zaključak i iz ovog izvješća i iz izvješća koje smo imali prije i bojim se kojeg ćemo imati i poslije, je da bi morali umjesto da se nadmećemo oko ovoga, osmislit neki efikasniji model i pomoći bilo tvrtkama, pojedincima, bilo jedinicama lokalne samouprave da se kandidiraju za Europske fondove, u izradi projekata, recimo kad gledate jedinice lokalne samouprave, vjerojatno postoji 5-6 tipskih projekata koje svakom trebaju, koje će svaka jedinica lokalne samouprave reć da im treba, zašto se ne bi izradila neka vrsta modela tih projekata koji se onda prilagođavaju obzirom na veličinu i obzirom na potrebe jedinice lokalne samouprave koji, za koje znamo da prolaze jer su već prošli jer je dokazano da u toj formi prolazi. Jedna od zemalja koja se smatra najuspješnijim, od novih članica, koja se smatra najuspješnijom u korištenju Europskih fondova je Poljska. Poljska je napravila gotovo jednu armiju mladih ljudi koji su bili zaduženi za, u tom prvom razdoblju, koji su bili zaduženi za jedinice lokalne samouprave, kad, privatne mislim tvrtke ili pojedince kandidate po cijeloj Poljskoj koji su s ljudima i s jedinicama i jedinicama lokalne samouprave radili na izradi projekata koji su prolazili. I zbog toga je, al to je naprosto to je organizirana država. Dakle, to nije nešto što se spontano stvorilo ili nešto što se neki načelnik, gradonačelnik ili neka tvrtka sjetila nego organizirala država, investirala je u to, a to im se stostruko da ne kažem tisući puta više vratilo u iskorištavanju sredstava koja je Poljska postigla. Dakle, ako nešto funkcionira ajmo to prepisat, ajmo koristit takav jedan model i za nas iako naravno će biti iz onih razloga političkih koje sam prije navela, će biti određeni otpor i zbog toga je važno da upravo država bude inicijator jednog takvog novog drugačijeg modela izrade projekata i kandidiranja projekata za Europske fondove jer i po ovome je iskorištenost fondova i u prijavi i u realizaciji ja bi rekla sramotno mala. Iskoristit ću da spomenem recimo jedan primjer koji je naš klub, članovi našeg kluba davno pokrenuli, a to su oni famozni liftovi. Mi imamo mogućnost, dakle ugradnja liftova u zgrade koje to nemaju, mi imamo mogućnost inicirati korekciju Operativnog programa i dobiti sredstva za ugradnju tih liftova za koje su građani pokazali ogromni interes. Međutim to će ovisiti da li ćemo bit uspješni u pokretanju takve inicijative će ovisiti o uspješnosti i rezultatima u povlačenju sredstava iz Europskih fondova do sada. Ako se pokaže da mi to nismo u stanju, onda naravno nema niti nikakvog temelja da tražimo korekciju Operativnog programa i dodatna sredstava ako nismo u stanju povuć ni ono što nam sada stoji na raspolaganju. Dakle, na neki način sa slabim rezultatima si onemogućavamo i ono u budućnosti što bi htjeli i i mogli napraviti. Također, npr. fond, Europski fond namijenjen zapošljavanju mi smo tu koliko vidim prijavili otprilike 50, projekata za 50% sredstava kolko je tu predviđeno, a iskoristili odnosno ugovorili 17%, Slovačka 100%, dapače obzirom na iskorištenost omogućili su im sredstva preko onog što je originalno bilo za njih namijenjeno. Neke stvari svakako su specifične i trebamo osmislit specifično za hrvatske uvjete, ali neke stvari su zaista primjenljive bilo gdje. Dakle, ako nismo sami u stanju i nismo to do sada napravili pa koristimo primjere onih koji to jesu napravili, u tome bili uspješni i primijenimo primijenimo ih na našu vlastitu situaciju. Od toga možemo imati samo koristi odnosno od toga hrvatski građani mogu imati koristi iako se možda dužnosnici na različitim razinama ne mogu baš praviti osobno važni kako su nekome dodijelili novce baš oni, ali se može koristit sredstva koja nam pripadaju. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Pusić. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege, uvaženi tajniče, evo govorimo o povlačenju sredstava tj. rezultatima u EU fondovima, spominju se 10,5 milijardi EUR-a, spominjemo brojke a ogromne iznose, a jednostavno kad gledamo rezultate evo krenut ćemo od poljoprivrede. Da li je naš poljoprivreda ako smo ušli u EU konkurentna? Pa nije naravno, naravno da je Slavonija prazna, da nemamo znači farme prazne, naravno da konkurencija i mlijeko koje uvozimo, koje je upitno kakve kvalitete mi smo uništili domaće mljekare, domaće svinjogojstvo, uvozimo u razne lobije, međutim bilo je sredstava koji su bili namijenjeni za OPG-ove, gdje su završili? E to je sad upitno, da li su završili OPG-ovima i obiteljima koji se tradicionalno bavili obiteljskim gospodarstvima primjera proizvodnje mlijeka ili svinjogojstva. Nama je bolje uvoziti strano svinje uvoziti koje su u biti GMO hranom hranjene, to znamo svi, gdje je kilo mesa 10 kuna trgovačkim lancima, gdje uvozimo iz Novoga Zelanda za 10 kuna janjetinu koja je smrznuta, koja je upitne kvalitete, gdje uvozimo upitne kvalitete jaja, gdje znači jednostavno mi smo doveli hrvatsko selo do propasti. A ovde se hvalimo i pričamo maglu o hrvatskoj poljoprivredi. Više ima korova u RH na njivama neizoranih od kad se ušlo EU nego kad ih se, a imamo kao tehnologiju, imamo traktore, imamo sve što treba imati, međutim kad su bili volovi orali, više se njiva oralo nego sada. Toga smo mi svjedoci. Imamo promet, pa naše željeznice su turistička atrakcija, takve nisu bile, evo gore su mladi ljudi, ni u vestern filmovima, pozdravljam mlade koji su došli ovdje učenike, takve nema u film, vestern filmovima, za vrijeme Divljega zapada u SAD nisu take bile željeznice, to je turistička atrakcija. Na šta se vi pozivate gospodo na dvije trećine prazne RH, dvije trećine. dvije trećine. Kad govorimo o prometnicama pa vidim evo ja samo očitovao se na Vladu Andreja Plenkovića koja je imala sjednicu u Splitu, sve projekte koje ste obećavali, ponovit ću to 100 puta, koje ste obećavali bezbroj puta to su prometnice koje povezuju Drniš, Knin, Sinj, Cetinski kraj, Imotski kraj i Vrgorački kraj tisuće puta, tisuće strategija, tisuće dokumentacija, tisuće, i kad mi dajemo amandman, i kad dajemo amandmane ovdje da opstane to područje, na proračun, da bude u programu Hrvatskih cesta, vi to ne prihvaćate, a sad pred izbore pojist će te i ono stada janjaca i ovaca što ih je ostalo, samo vrlo ih je malo ostalo kol'ko ste ih u predizborno vrijeme pojili doli, jednostavno sve su potamanjeni u predizbornim kampanjama. I to su vaši EU fondovi, pred izbore obećavati sad ljudima kao i Župan Boban koji obećaje ne znam šta za gradnju, al' nema tko gradit više kuće, od 2011. sa 143.000 stanovnika, sada je za 30.000, 40.000 manje, i ne zna se kol'ko je manje jer brojni se mladi ljudi još uvijek vode na svoje adrese, a žive u Zagrebu, al' sve manje i u Zagrebu, nego u Irskoj, Njemačkoj. Pa koja su vaša obećanja osim što dođete na vrgorački i drniški pršut, šta dođete na Sinjsku alku, šta je to obećanje vaše, šta se slikate, šta vas ugostimo, šta na račun grada to jest troškova jedinica lokalne samouprave se pojide i popije, ok, mi smo gostoljubivi, imamo šta pokazati gastronomski ponude, i to dobro pometete stolove, i to plati jedinica lokalne samouprave, i to je sve šta ste vi za taj kraj napravili. obećanja i velikih skupova pokretnoga cirkusa po Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori poglavito, ništa drugo iza vas ne ostaje, osim pometeni stolovi. To je sve šta vi od EU fondova i vaše priče, i vaše magle ovdje radite, evo žao mi je šta je ostalo samo jedan, dva zastupnika iz HDZ-a pa neka me demantiraju, postoje li isto stada sada il' ovaca, il' janjaca naravno, ali pojili su oni janjce i ovce, tako da je vrlo malo, uništili ste i čak i to u predizbornoj kampanji, umjesto da ste poticali ljude da se bave stočarstvom, da ste ovaj novac iz EU fondova povukli, vi ste pojili čak i ono šta je bilo. Pa to je više nego sramotno šta ste napravili od toga kraja, iste projekte obećajete iz godine u godinu, pa evo, koji je infarstrukturalni projekt, gospodine tajniče za, na području Dalmatinske Zagore? 2016. godine i studija izvedivosti spoja od Križica do Kukuzovca, studija izvedivosti je postojala i postoji i sada, rečeno je da će biti od 2019. godine gotova dokumentacija, al' nema građevinskih dozvola, šta će te kandidirati, koji projekt? 'Oćete spoj kninske, ovaj ponosa grada kad dođete za Oluju, naravno uz mjere da nitko ne smi biti blizu, da vam ne bi slučajno zviždalo, jer će vam ljudi zasigurno zviždati, nemate te čak ni hrabrosti premijer doć' pa govoriti, nego jednostavno blokiran je grad ko da ulazite u Beirut u najtežim vremenima. Jednostavno vi tim krajevima ništa ne, ne obećate, mislim, gdje su EU fondovi? Imamo kninsku bolnicu usred Dalmatinske Zagore, pa postoje li EU sredstva da te, riješimo da imamo, znači, mi u Dalmatinskoj Zagori da imamo pod za fizikalnu terapiju i potreban bazen, da ima, al' nazvali ste je veterani, Veteranska bolnica Hrvatski ponos, ponosna je, je. Dok se u isto vrijeme u Splitu, u Šibeniku gomilaju redovi ljudi, jednostavno ne možu, žene umiru u redovima ne mogu osnovne, pregled ultrazvuka dojke ne mogu, u mome Sinju ne mogu napraviti, u Vrgorcu je Ante Pranić, još imamo u Domovima zdravlja dijagnostičke uređaje sa, iz, iz Drugog svjetskog rata sa Sutjeske tamo, piše Sutjeska čini mi se čak. .../Govornik se ne razumije./... veterinarske stanice nego labaratorij, to je katastrofa šta ste napravili. Drniš ste proglasili razvijenima, kol'ko ste povukli EU sredstava? Evo mene zanimaju samo brojke, i rekli ste maloprije milijardu i pol kuna da je u plusu Republika Hrvatska, bila u .../Govornik pa članarina, naknada, obaveza, dodvoravanja Tunsku i Junckeru, Tajaniju, Tajaniju, Tajaniju, zbog dodvoravanja ma vi bi prodali ćaćin grob, samo da se dodvorite. I zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazno, ja ne znamo možete li vi to razumjeti. I nije dovoljno samo doći u Imotski i govoriti, evo ga, mi smo riješili Zakon brdsko-planinski gdje je apsolutno, omotnica je 40 milijuna kuna, diglo se sa 30 na 40, a povećalo se sa 45 jedinica lokalne samouprave na 85 ili 86, znači vi ste smanjili i to. Jedino koji je cilj EU fondova, gurati štetne projekte koje će ministrica Burić gurati, koje je vlasnik suprug, da gura da se grade energetski projekti da bi strance domogli, znači, da bi ekološki, ekonomski i energetski štetne projekte, kao što je Termoelektrana Peruča, to su vam interesi i to ste gurali, brate, lobiralo se u Europskoj uniji nemilo. Evo ža' mi je ovdje što nije moj kolega Šipić, on je gradonačelnik mog susjednog grada, pa neka on potvrdi kol'ki je demografski pad, ponavljam još jednom, ministri često dolaze, održavaju tribine u Trilju, hvale se sa asfaltiranjem, al' koji su to projekti za koje imamo ulaganja, investiranja u Dalmatinsku Zagoru? Nema ih. Osim asfaltiranja u vrijeme izbora. I to na teret proračuna lokalnih, županijskih, i evo, što je kolega Pranić rekao, da župan podijeli 50-ak milijuna i tako drži gradonačelnike, čelnike lokalne samouprave, pa mi u Sinju imamo dvoranu, školsku, u vlasništvu Županije koja bi mogla povuć' EU sredstva, gdje djeca igraju u čizmama i kišobranom, jer prokišnjaje, u Sinju, u centru Zagore. Šta rade Županije? Vi im decentralizirate novac, i tako kontroliraju, a EU fondovi,

Milijan (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prije replika zamolio bih vas sve da pozdravimo učenice i učenike, te njihove profesorice i profesore Srednje škole za Cestovni promet, Zagreb, koji su nam se pridružili na Galeriji, želimo im ugodan boravak u HS…/Pljesak/… Hvala. Poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. **Pranić, Ante (NLM)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bulj, spominjali ste infrastrukturne projekte na području Dalmatinske zagore i spoj Knina sa autocestom i spoj Sinja sa autocestom i spoj Imotskog sa autocestom i spoj Vrgorca odnosno autoceste s Trajektnom lukom Drvenik tzv. brza cesta Ravča-Drvenik. Uredno su nas lagali za programsko razdoblje 2007., pa nas ponovno uredno lažu za programsko razdoblje 2014., 2020. i sad nas uredno lažu i za razdoblje 2021., 2027. jer kako uopće govorit o projektima koji građevinskih dozvola nema. Vi imate situaciju u hrvatskoj politici da predsjednik HDZ-a splitsko-dalmatinske županije g. Ante Sanader najavljuje projekt koji nema ni idejno rješenje lokacijsku dozvolu i govori da će dobit bespovratnim sredstvima, pa kojim bespovratnim sredstvima, mi nemamo strategiju razvoja RH do 2027.g., strategije su totalno neusklađene. Pa vjerojatno je Ante Sanader mislio da je to ka bojanje tunela, al valjda to ne prolazi kod EU fondova da se more pet puta bojat isti tunel i naplatit se deset puta skuplje, očito su ovo projekti koji trebaju ne građevinske dozvole, nego apsolutno bar ovaj dio dokumentacije koje mi tražimo kao saborski zastupnik da postoji u programu RH da završimo dokumentaciju koju smo davali i za spoj Drniša i spoj Knina i spoj Cetinskog kraja, Sinja i Cetinskog kraja i tunel Ravča-Drvenik i Imotski kraj, da se nastavi dokumentacija, da se dođe do građevinske dozvole, da možemo projektirat taj projekt, oni to ne žele i to su njihovi projekti jel zbog čega, njima je puno, puno su bitnije javne nabave, to su puno bitnije za njih stvari i da se naravno da se bojaju tuneli da bude, skuplje je bojanje tunela od izvođenja radova u tunelu.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, ja vas moram demantirati da su naše željeznice su ipak modernije nego one u, na divljem zapadu, danas imamo lokomotive sa diodnim opuštanjem, sa tiritorskih, imamo dizelke, doduše sve su stare 50 godina barem. Jedino što se nije promijenilo u odnosu na taj divlji zapad kojeg ste vi spomenuli, to su brzine vlakova i one su na razini tih koje su bile. A što se tiče svega ovoga što ste vi pričali, mnogi ljudi u poljoprivredi se ne žele ni odlučiti na apliciranje na pred pristupne fondove, zapravo kad dobiju sredstva EU, oni moraju 5 godina obavljati tu djelatnost za koju su sredstva i tražili, a nisu sigurni hoće li ostat u RH tih 5 godina i jednostavno ne žele se zaduživati na ovaj način i bit obvezni nekom 5 godina.

toliko o napretku, o EU fondovima, o 10,5 milijardi, o Junkeru, Tusku…/Govornik se ne razumije/…dodvoravanjima njima, znači, triba snažno reć, jako da su političke elite, varaju narod i govore im neistine, jel nikakvih rezultata po nijednom pitanju nemamo, evo a poglavito što se tiče željeznice, pa čak sam čuo da je Dugo Selo-Križevci projektiralo željeznicu, projekt napravilo, ali nema kolodvora, možeš, kako će biti željeznička kad nema kolodvora, di će stat, kome, di će, skakat će ljudi, pa ko će, kako, na koji način? Jednostavno, ovo ću još jednom ponovit, imamo željezničku prugu tj. takva nam je, izgleda nam infrastruktura da najbolja bude turistička atrakcija za snimanje vestern filmova, evo, to je to, hvala. 13.-tim po redu po povlačenju europskih sredstava, što mislim za od 128 gradova da je to dobro i zavidno mjesto. Evo samo neki od projekata, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, jačanje teritorijalnog i gospodarskog razvoja prekogranične suradnje, izgradnja prometnice sa infrastrukturom u stambenoj zoni Pazar, izgradnja dječjeg vrtića Drinovci, izgradnja nadstrešnice i prodavaonice, izrada prostornog plana i energetska obnova zgrada dječjeg vrtića Drniš, integralni integralni pogon obnove kulturne baštine i Natura Drniš, mislim da je to solidan broj projekata samo za jedan grad Dalmatinske zagore. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ja ne znam živimo ja i ti u istoj doli izbornoj jedinici? Kad ste bili u Drnišu? Pa čak ni mačaka nema, al miši nemaju šta, nemaju se, pa doli je prazno, jeste li svjesni o čemu vi pričate? Gdje su radna mista? Pa jeste vi prošli tim selima Dalmatinske zagore? Nema djece, nema plača, nema škola, nema vrtića i sad se ulaže kao u nekakvu infrastrukturu, a nema ljudi, da bi se vi mogli pohvalit i tako čitat lipo, al nema ljudi, nema radni mjesta, pa gore je nego za vrime turskog Carstva stanje po broju stanovnika, usporedite, uzmite usporednicu, nikad gore nije bilo i vi ste čak, ova Vlada proglasili Drniš razvijenim krajem, kao nema zaposlenih, kako će biti nezaposlenih kad nema uopće stanovnika, naravno da nema nezaposlenosti, kad ste ga ispraznili i to je najgore, a svi ti projekti apsolutno nisu otvorili niti jedno radno misto, osim da se vi možete Hvala lijepa zastupniče Bulj. Kad govorimo o EU fondovima u stvari te novac iz EU fondova djelomično raspoređuju hrvatska ministarstva pa tako evo, ministar Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava dodjeljivao novce za zapošljavanje žena i kao baš slučajno je dodijelio 9 milijuna kuna centru koji vodi Ana Stavljenić Rukavina, desna ruka Milana Bandića i njegova zamjenica i tu se u biti moramo zapitati kolike zlouporabe postoje prilikom dodjele tih EU fondova koje se očito dodjeljuju ponekad i na način da se zadovolje određeni politički interesi, a ne toliko da se zadovolje interesi građana i poreznih obveznika koji te iste EU fondove pune. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Bunjac. Primaran interes nas saborskih zastupnika treba biti koliko je hrvatska država uplatila u EU fondove, a koliko smo vratili. To je primaran interes i koji su efekti našega članstva preko EU fondova u EU. Meni je žao kad gledam poljoprivredu, prometnu infrastrukturu, kad gledam u demografsko stanje, nikad gore nije bilo. Nikad gore. Ja govorim o području gdje živim, a tako je i u Lici i Gorskom kotaru, a vjerojatno gdje vi živite. Mi imamo dvije trećine Hrvatske prazne. I nezaustavljivo to ide i sad idu kao neke mjere poticaja u mojoj županiji za obnovu kuća, što je pohvalno, međutim, kad je sve iselilo, tko će graditi kuće i na koji način? .../Upadica: Zahvaljujem kolega Bulj Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, učenici Prometne škole, dobrodošli u HS i baš i baš evo, kad danas razgovaramo o izuzetno važnoj temi, radi se o EU fondovima, o europskoj temi, koju je kolega Bulj malo sveo ovako slikovito na janjad i ovce, ali i u tom dijelu se može vidjeti, ja bih rekao koliko slabo djelujemo u tom području. Možda to izgledamo malo smiješno kada kolega Bulj govori, ali u biti, govori onako kako vidi iz svoje perspektive. Ono što je bitno reći je bitno, da Hrvatska nije dosta efikasna u tom području, koliko god se Vlada hvalila, koliko god ministrica Žalac pokušava opravdati svoju aktivnost. Kada usporedite zemlje s kojima se možemo usporediti jer su nove članice EU, kada vidite koliko one povlače sredstava, koliko Hrvatska povlači, to je neusporedivo. Znači, naše uplate na razini pola milijarde eura godišnje, u odnosu na ono što povlačimo, je, nešto više novaca dolazi kroz EU fondove, ali na kraju hrvatski neto, ono što smo primili ili šta smo eventualno platili kroz te projekte opet drugim zemljama, mi smo duboko u minusu. Jedna Rumunjska i jedna Bugarska imaju taj omjer članarine i onoga što dobivaju iz EU fondova 1:5. Znači, kada pogledate to u odnosu na Hrvatsku, onda vam je jasno onda vam je jasno da nismo uspješni i da što god napravila ova Vlada u zadnjih dvije godine, sigurno nije napravila napredak u odnosu na povlačenje strukturnih fondova i sa te strane, ono što fali hrvatskoj Vladi je kapacitet da povuče određeni novac i određene projekte. Nedostatak reformi, nedostatak prilagodljivosti EU fondovima, određenim projektima koji nam se nude, dovode do toga da nismo uspješni u u cjelokupnom procesu. Još više u odnosu na Vladu nisu uspješne neke jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb koji bi trebao biti predvodnik povlačenja sredstava iz EU fondova je jedna od najneuspješnijih jedinica lokalne samouprave u RH gledaju kapacitet, gledajući mogućnost povlačenja novaca, gledajući moguće projekte, gledajući zaposlene i sve ono što se može sagledati u okviru toga, grad Zagreb uopće ne koristi svoje kapacitete i potencijale. Primjerice, imamo sada projekt Sljemenske žičare, koji je velebno gradonačelnik vozeći bager otvorio, ali pitanje je zbog čega Zagrepčani i Zagrepčanke moraju uplaćivati preko 5 stotina milijuna kuna, što je najskuplja žičara na svijeta. Znači, grad Zagreb će imati najskuplju žičaru na svijetu. Zbog čega mi to moramo iz proračuna uplaćivati kada je takve projekte, to je jedan tipski projekt regionalni kojeg podržavaju fondovi EU. Zbog čega to nismo prijavili na fondove EU, odnosno zbog čega grad Zagreb to nije prijavio na fondove EU? Pa Pa zbog toga, odnosno moje mišljenje je, a sad, vi ćete reći da li dijelite to mišljenje isto kao i ja, zato što u EU fondovima vrlo teško prolazi princip pola pijem, pola šarcu dajem. Znači, sa te strane, tamo je dosta transparentna procedura i ne možete puno imati načina da netransparentno potrošite novce i nažalost, moj dojam je, još jednom govorim, da se upravo zato Zagreb ne prijavljuje na fondove jer ti projekti velebni koji su po meni u načelu, šteta je što ne koristimo fondove EU, upravo zbog toga idu direktno. Zato što onda nema nadzora, kvalitetnog jer grad Zagreb dosta netransparentno troši proračunski novac i sa te strane nema ovog principa koji sam maloprije rekao. Ili primjerice kada gledamo, evo danas Dinamo igra povijesnu utakmicu i uvjereni smo svi da ćemo konačno i, ne samo dočekati proljeće nego ćemo se i zadržati u natjecanju europskom, nešto duže nego što je to bilo do sada. Zadnji puta prije više od 48 godina tako da s te strane danas je veliki dan za Grad Zagreb, ali kad čujemo nebuloznu ideju da se potroši 300 milijuna kuna za krov na dvije tribine, onda se opet postavlja pitanje zbog čega Grad Zagreb ne bi iskoristio neki projekt i razvijao sportsku infrastrukturu također uz pomoć europskih fondova, zbog čega? Zbog toga šta onda ne bi mogli ić' takvi nebulozni projekti koji troše stotine i stotine milijuna proračunskih kuna od koji, po meni, građani imaju vrlo malo koristi, ili imaju neku korist, ali puno veću koristi imaju oni koji to grade odnosno oni koji će na kraju imati enormne profite iz toga. I zbog toga bi se Grad Zagreb trebao okrenuti apsolutno i Europskim fondovima, da se uredi centar grada, znači, i ova velebna najava da se uređuju fasade također možemo financirati više nego šta sada financiramo kroz sredstva Europske unije, liftove je netko spomenuo, to nije ekskluzivni projekt, kao što je rekla gospođa Pusić, njenog Kluba, to je projekt u kojem sudjelujemo svi, kojima je stalo da se podigne vrijednost nekretnina koje su stotinu godina možda stare u, u gradovima, koji imaju nekoliko katova, gdje žive naši sugrađani koji imaju dosta godina i teško se već i kreću, da ne razmišljaju ljudi da li se može otići dva ili tri puta na dan van stana jer nije jednostavno prevaliti nekome 30, 40 stepenica, koji ima 80 i više godina, tako da to je nešto šta se može financirat sigurno iz sredstava Europske unije. Mogu se financirati i mnoge druge stvari koje bi naš grad uredile drugačije, ceste, mostovi, govorimo o Jarunskom mostu, to je također moguće na taj način isfinancirati, ali se tu ne radi gotovo pa ništa. I zbog toga ja mislim da bi trebali imati generalni zaokret, ne samo u Vladi Republike Hrvatske gdje ministrica Žalac radi nešto, a najveći, najveći trud pokazuje kada se posvadi sa par ministara koji recimo lošije koriste europske fondove, a od toga mi nemamo ništa, tu bi se trebalo napraviti reforme u unutar državne uprave, okrenuti, ja bi se rekao kvalitetnom projektiranju, pogledajte neke gradove koji su izuzetno uspješni u tome, primjerice Ludbreg, Jaska, možete pogledati te primjere koji su ja bih rekao lideri u Republici Hrvatskoj po tom pitanju, i ako se na taj način orijentiramo, onda možemo biti uspješni, i onda će Hrvatska imati koristi od toga uniji. Ne može Hrvatska imati koristi od toga samo šta je formalno članica Europske unije, jer kažem, ovaj omjer plaćenog kao članarina i vraćenog kroz projekte, još uvijek nas vodi u negativu. To samo naizgled, izgleda da mi povlačimo više, ali gdje je tu uvezena tehnologija u koju se investira, a koja je većinom iz vana. Znači sa te strane Hrvatska je, vjerujte mi, još u velikom minusu, ne baš ovakvom minusu kao što govori kolega kolega Bulj, gdje se sve svede na stada, ovih, janjadi, ali, ali je u ozbiljnom minusu i ja procjenjujem da bi taj omjer članarina i povučenog novca, trebao biti tri do četiri puta veći u korist povučenog novca, da bi mi mogli reći da zbilja imamo veliku ili značajnu korist od Europske unije. Sa te strane pozivam Vladu da to radi, ono za što ću se ja posebno zalagati je da oslobodimo taj potencijal jer on postoji, u Gradu Zagrebu i ljudski, i projektni, i gospodarski, i financijski, kakav god hoćete, Zagreb bi mogao izgledati tri put drugačije da imamo kvalitetnu orijentiranu gradsku upravu prema korištenju tih Fondova, i onda bi se ovi new deal-ovi vezani uz fasade puno lakše i onda bi na kraju krajeva i, i liftove mogli dobiti, i sve ono što, što u Gradu Zagrebu, novi most, sve ono šta je u Gradu Zagrebu znamo da nam je potrebno, a nema. I kada, kada na kraju pogledamo jednu analizu koja je vrlo zanimljiva, a koja govori kol'ki je udio EU novaca u proračunima pojedinih zemalja, onda možete vidjeti da su u pravilu lideri zemlje koje su nove, ili gdje je gospodarstvo treba razvijati, kao šta je Litva, Bugarska, Rumunjska, Rumunjska, Estonija, Mađarska, Poljska, svi oni imaju udio preko 6%. Hrvatska se stisnula negdje na 3%, znači, duplo manje nego što, nego šta, nego šta imaju te zemlje, i po tome se vidi da nismo uspješni, to su egzaktni podaci o kojima ne možete varati građane Republike Hrvatske, vidi se da mi nismo uspješni i da imamo još puno posla, kako bi postali uspješni, kako bi Hrvatska imala neke koristi od europskih fondova i Europske unije. Hvala vam Zahvaljujem poštovanom kolegi Gordanu Marasu. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala podpredsjedniče. Kolega Maras, ni mi iz HSS-a, ni ja, nismo zadovoljni sa povlačenjem sredstava iz Europske unije, hvalio se ministar Marić kako će to biti značajan prihod u državnom proračunu, a vidimo da to baš i nije tako. I spomenuli ste ministricu Žalac kako se samo hvali, treba joj čestitati na hrabrosti jer je na nedavnom sastanku, doduše zatvorenom, ali su neki mediji prenijeli, javno prozvala neke od svoje kolega ministre da ne rade dobar posao, prvenstveno ministra Horvata, ministra Ćorića, ministra Butkovića, da njihova Ministarstva sporo i loše rade, da ne dostavljaju dokumentaciju na vrijeme, pa evo samo primjer Ministarstva energetike i zaštite okoliša koja je imala na dispoziciji milijardu i pol da povuče da povuče i pripremi projekata, a realizirano je samo 40% ili 575 milijuna kuna. Ali ipak u nečemu jesmo lideri, u tih godinu dana zaposleno je oko dvije tisuće ljudi, a puno je i u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u tom smo lideri kako uhljebiti ljude, a povlačit sredstva ne znamo. Hvala. **Brkić, Odgovor kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Vlaović, vi ste relativno precizno upozorili na jedan problem, a to je da, figurativno rečeno, pola Zeline se zaposlilo u Fondu za zaštitu okoliša, znači, od kad je tamo zaposlen član HNS-a kao predsjednik Uprave, jedan od glavnih kriterija, kada bi gledao čovjek strukturu zaposlenih, je da ste iz Zeline, ne. Ovaj, i da, i da nosite narančastu kravatu, to je recimo jedan od, od jačih kriterija i onda se javi ministar Ćorić koji objašnjava da je sve po zakonu, po zakonu ne, ali da li je moralno i da li je opravdano i da li ljudi gube zbog toga i želju da uopće budu u našoj zemlji, to je pravo pitanje, uvjeren sam zbog takvog pristupa, a

Odgovor, kolega Mateljan, izvolite. Kolega Maras, pitali ste se koji je razlog zašto Zagreb kao najbogatiji grad u RH koristi najmanje EU fondove? upravo u toj činjenici da je najbogatiji krije se jedan od razloga, bogati gradovi poput Zagreba su jednostavno nemotivirani da vlastita sredstava ulažu u nešto za što misle da ta sredstva već postoje, što je naravno, u najblažu ruku rečeno, bedasto. Drugi je razlog taj što za EU fondove, za EU natječaje postoje vrlo komplicirane procedure, pa što mnogi mislili, i vrlo su transparentni i to također ne odgovara mnogim čelnicima lokalne samouprave. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Mateljan, pa tu se slažem, znači, to sam i upozorio. Znači, transparentnost nije nešto što u Zagrebu dominira i sa te strane jedan od glavnih razloga zbog čega to u Zagrebu se ne koristi je upravo to jer kaže naš gradonačelnik da on uopće ugovore ne čita, znači, on se s tim neće zamarati i on funkcionira na jedan drugi način, možda da ugovore čita i da radi na transparentan način, manje bi trošio svog uredskog vremena na Zrinjevcu. Znači, jer, jer još malo koliko je tamo, morat će otvoriti i kancelariju blizu kako ne bi u prometu gubio puno vremena, tako da s te strane žao mi je što, žao mi je zbilja što Zagreb se ne razvija jer tu postoji ogroman potencijal i imaju kapacitete i ljudske jer imaju jako veliku gradsku upravu i financijske, jel bi se sve to skupa moglo odviti, al na žalost to se, to se ne odvija zbog ovih razloga koje smo maloprije naveli. Zahvaljujem poštovanom kolegi Marasu. Slijedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, pa lijepo ste rekli da zapravo, posebno što se tiče ovog problema koji nikako da, da se riješio, radi se o mogućnosti korištenja EU fondova za ugradnju liftova koji bi svakako bili jedno, pogotovo jedino rješenje za povećanje pokretljivosti starijih osoba i osoba s invaliditetom u višestambenim i višekatnim zgradama koje nemaju te liftove i to nije ekskluzivno zaista pravo nikoga, nijedne stranke ovdje, pa niti nijednog zastupnika, ni jednog čovjeka, al ono što treba reći da su zapravo građani odradili ogroman posao, a da upravo taj posao nikako da dođe ili nikako da ga prizna sama sama ministrica Žalac. Ono što sam negdje i pronašla i u medijima je to da su naš elaborat, znači, g. Manenica koji govori da je elaborat…/Upadica:

a nadamo se da u načelu bi to trebala biti svaka Vlada bez obzira, bez obzira koje opcije je, kada bi vidjela iskaz interesa 12000 ulaza što znači barem 60-70 000 stambenih jedinica, kada uzmemo još barem 2-3 osobe, to znači da su interesi iskazali 200-300 000 naših sugrađana i sada umjesto da se netko na glavu baci, figurativno rečeno, na posao da to odradi, mi kao da tražimo odnosno ne mi nego Vlada kao da traži način da se to ne desi. Znači, sa te strane ukoliko postoje takvi primjeri, tim više bi Vlada mogla to iskoristiti, inzistirati na tome da pomogne našim sugrađanima. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi g. državni tajniče, kolegice i kolege, ova tema liftova je posebno osjetljiva kada znamo primjerice, pazite sad, samo u gradu Rijeci postoji 255 petero i šesterokatnica koje nemaju liftova, a ima više od 10-tak zgrada koje imaju 7 ili više katova, 7 ili više katova, sad zamislite ako netko ima 70 ili 80 godina i treba se popesti na 7 kat, šta znači za njega biti bez lifta, a mogli smo to ugraditi, postojalo je prostora, definitivno postoji i sredstava. Međutim, to je samo jedan od problema koji ova Vlada ne adresira. Drugi problem za koji bih ja rekao da je čak, čak je opasniji od toga i zbrinjavanje otpada. Umjesto da povučemo milijarde, RH će zbog toga što ne radi na problemu zbrinjavanja otpada, plaćati stotine milijuna kuna, već su neki postupci pokrenuti. A recimo tu je, posebno loš primjer Grada Zagreba i združenim djelovanjem g. Ćorića i g. Bandića uopće ne ispunjavamo ono što smo se obvezali. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Grbin. Odgovor, kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. U pravu ste kolega Grbin, Zagreb je kritičan primjer lošeg gospodarenja otpadom, nefunkcionalnog gdje, moj je dojam, nema samo nesposobnost svoje prste unutra, nego ima i konkretni interes koji, opet kažem moj je dojam, dok se to tržište ne uredi, što duže to traje, postoje pojedine interesne skupine koje onda zarađuju ogroman novac u tom sustavu. Postavljam vrlo jednostavno pitanje zbog čega Grad Zagreb umjesto da posloži tu cijelu priču, da građani odnosno Grad Zagreb ima čak i koristi od otpada, on plaća da se taj otpad zbrinjava, tko zna gdje i tko zna na koji način i još da netko na njemu zarađuje. To je čista sprega između gradonačelnika Bandića, HDZ-a i pojedinih interesnih skupina. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru kolegi Marasu. Sljedeća rasprava, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. vam gospodine podpredsjedniče, pozdravljam predstavnike Ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Današnja tema je Izvještaj o korištenju, o strukturnim i kohezijskim fondovima o tome neću toliko pričati jer je to već iz 2017. godine, dakle, što bi rekli to su mnogi podaci passe, ali neke ću koristiti u raspravi. Zašto uopće postoje, elementarno dječje pitanje, zašto postoje fondovi Europske unije? Pa njih, oni su osmišljeni da budu, ajmo tako reć', jedno sredstvo za uravnoteženiji razvoj različitih zemalja i regija unutar Europske unije, da bi zemlje koje su nerazvijenije dostigle, ajmo tako reći, u nekom što kraćem razdoblju, prosjek odnosno Europske unije u životnom standardu. Međutim, mi vidimo da taj proces ne ide kako treba. Kao prvo, koji je ključni problem? Proračun Europske unije, iz kojeg se isplaćuju, dakle, sredstva za ove razno razne fondove, ovih pet fondova, on iznosi oko 150 milijardi EUR-a, to je otprilike samo 1% bruto domaćeg proizvoda zemalja Europske unije. Ponavljam, samo 1% bruto domaćeg proizvoda svih 28 zemalja članica Europske unije. Ovdje se postavlja ključno pitanje, unija izdvajajući samo 1% iz, znači, sa tako ograničenim malim proračunom, može li ona ostvariti ovakve grandiozne ciljeve, a to je da druge nacije i države koje su slabo razvijene, podigne na jedan daleko viši stupanj, razvoj životnog standarda? Odgovor je jednostavan, ne može. Ne može. Zašto oni nemaju proračun koji bi bio 20% BDP-a ukupnog, 30% kao što je on u prosjeku kod svih zemalja? E pa zato što Europska unija nije država, ona je projekt koji je, što se kaže, ni na nebu, ni na zemlji, to je nedovršeni projekt, politički projekt, prema tome to je Unija, to nije država, ona nema, pošto nema jedinstveno fiskalnu politiku, onda ne može ni njen proračun biti veći. Znači, ovo što govorim to je .../Govornik se Europskim fondovima, i europskom proračunu, i svemu što iz toga proizilazi. Ja se neću zamarat ovdje navodeći podatke koji jedna i druga stranka koje su vladale Hrvatskom do sad i još vladaju koriste da bi jedni drugima prigovorili, jer oni su svoje rezultate pokazali i pokazuju, i zato svi patimo u Republici Hrvatskoj. Međutim, ja bih vam sad rekao kako izgleda formula europskih fondova koja nikad ovdje nije ispričana i mislim da javnost ne zna, i napisano je da od 2014.-te do 2020. Hrvatskoj pripada, odnosno raspoloživo za povlačenje, oko 10 milijardi EUR-a. Da bi se povuklo tih 10 milijardi EUR-a, Hrvatska mora uplatiti 5 milijardi EUR-a. Znači, pazite koje su obmane, masovne, to je propaganda, kroz javne medije da ministrica EU fondova, premijer, svi ministri svaki dan govore da nam 10 milijardi EUR-a stoji da to povučemo. Nikad nisu rekli da pola mi plaćamo. Znači, kad od 10 milijardi odbijemo 5, mi imao na raspolaganju samo 5 milijardi, gospodo, EUR-a. Samo maksimalno što mogu, mogu u Hrvatskoj napraviti stručnjaci za tako zvano povlačenje fondova, jest da prijave 50% projekata da se povuku fondovi, više nema, nema Znači, zapamtili ste, ostalo nam je 5 milijardi, 50% najviše mogu po projektima povući, kol'ko je to? 2,5 milijarde, znači, 2,5 milijarde, sa 10 već pali na 2,5 milijarde. E sad slušajte dalje, od ove 2,5 milijarde koje su realizirane, koje su realizirane, Znači, uvozna, strojevi, cijevi za kanalizaciju, vodovod, ovo ono, 60% od 2,5 milijarde EUR-a, to vam je 1,5 milijarda EUR-a, pa prema tome nama ostaje milijarda EUR-a. Od velebnih 10 milijardi EUR-a, poštovane kolegice i kolege, evo ja sam tu, da što se kaže, razmijenimo argumente, spalo na 1 milijardu EUR-a. A kroz vlasništvo nad našim financijskim sustavom, na bankama, telekomima, i tako dalje, izvučene su iz drage nam Hrvatske, desetine milijardi kuna. postojao je, postojala je slična intencija, ali ona se zvala Fond za razvoj nedovoljno razvijenih Republika i Pokrajina, onda su bogatije Republike i Pokrajine uplaćivale i Što je ovdje problem? Jeste li primijetili da u politici EU fondova ima recimo Fond za industrijski razvoj? Navedite mi tvornicu koja je otvorena od EU fondova u zadnjih godinu, dvije, navedite jednu tvornicu. Toga nema. Ono što je najgore, politika EU fondova postala je opsesija, ona je postala zamjena za razvojnu politiku koja odavde treba ići. Znači, mi uplaćujemo svake godine skoro 4 milijarde kuna, sigurno, tvrdo, opipljivo u europski proračun, a mi ne znamo što ćemo dobit, znači, tek trebaju od tamo negdje odlučiti što ćemo mi dobiti. Pa u što se najviše investira, za što se najviše povlače, ja bih ovo Ministarstvo nazvao Ministarstvo povlačenja, za što se najviše povlače sredstva? Pa to su infrastrukturni projekti, i to ne oni najvažniji, naravno, kad vi u selu napravite vodovod, to je sigurno važno, ne može se reći da nije, pa ako već nešto i povlačimo i za nešto se natječemo, pa dajte podignite tu efikasnost maksimalno. Ako ne znate, ili imate problem, pa zovite Fince i Poljake, oni su se tu izvještili, platite im dobro, jer će nešto, jer će nam sigurno doprinijet. Ponavljam, Europski fondovi, a to ste raširili toliko propagandom da narod uopće ne shvaća da ova država treba imat svoju razvojnu politiku, industrijsku politiku, regionalnu odnosno da budem i da govorim argumentima, jer pored toga što sam političar, ja sam sveučilišni profesor. Hrvatski građani na štednji samo imaju oko 200 milijardi kuna, ovako mala zemlja, mala ekonomija, ona nam se može gušiti u 200 milijardi kuna akumulacije. Ali, znate li gospodo da tzv. hrvatske banke više kupe vrijednosti iz inozemstva od naše akumulacije, nego što odobre poljoprivrednih kredita u jednoj godini, to ne znate, to vas i nije briga. E pa zato ćemo mi u Stranci promijenimo Hrvatsku koja je ozbiljna jer mi imamo stručnjake, mi ćemo okrenuti priču i ovo što govorim je radosna vijest za hrvatske građane, da imamo potencijal, da imamo 200 milijardi kuna ušteđevine, što devizne, što kunske, da možemo financirati svoj razvoj, da imamo pametnih ljudi, da ćemo ih platiti dobro da ostanu tu jer to su vrhunsku stručnjaci, vrijedni, a ne kao vi rastjerivati ih diljem planete, jer od svih vrsta izvoza, jedino ovoj, kao i prethodnim Vladama, najbolje ide izvoz najboljih naših ljudi, naše mladeži, naše omladine, pa prema tome politika EU fondova koja preferira isključivo infrastrukturu i to onu nižeg ranga, ona ne može postić ciljeve. Ako se već želi pokrenuti pravi infrastrukturni projekt, onda to na prvom mjestu mora biti željeznička pruga Rijeka-Zagreb, mađarsko-srpska granica, ali nikad je nitko nije započeo, nikad lopatu nitko nije napravio, takve ćemo stvari mi pokrenuti, vi se bavite hodanjem po selu, zašto, jer to je baza za slijedeće izbore i to radite. Ono što je vidljivo, što je potpuno jasno, da zaključim, ova politika, pa i ovo što možemo povuć, nije dalo rezultate od, vi svaki dan, vi ste do sada, premijer govori, ministrica, vi ste toliko posijali ugovora po Slavoniji, obećavajući da više ljudi ne mogu posijati pšenicu i kukuruz po njivama od silnih ugovora koliko ste rekli, to su silne milijarde. Naši zastupnici u EU, što oni rade? Njihov je najveći doseg bio ispitivanje ujednačenosti kvalitete deterdženta i nutele i ničega se drugo ne sjećam, ništa drugo ne mogu ni napravit, e zato Stranka promijenimo Hrvatsku kao suverena stranka uvest će i uvodi u nove standarde zajedno sa novim ljudima u ovom HS, a svi vi koji ste prije bili i sada, vi ste prošlost, nikad nećemo izaći iz krize i RH gubi na EU fondovima, dakle, da bude jasno, više uplaćujemo, nego što isplaćujemo, isplate u RH su samo 9% od onog što je odobreno i to je prava istina i točka. poštovanom kolegi Lovrinoviću. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan ne znam da li znate, ali ovaj projekt gradnje pruge već neko vrijeme je prema Mađarskoj, malo ide sporije nego što smo se nadali, ali funkcionira i radi se i to je već projekt koji postoji, tako da ne znam da li ste mislili neki još posebno projekt dodatni ili na upravo taj da ga treba malo ubrzati. I druga stvar koja, koja mi je ovako zanimljiva, a volio bi da mi malo pojasnite, zbog čega mislite da, evo kolege iz HDZ-a, baš namjerno neće aktivirati više potencijala EU nego šta, nego šta bi mogli, da li je to po vama neki koncept koji HDZ dugoročno planira? Hvala lijepo. (HDZ)** Odgovor, kolega Lovrinović, izvolite. to nisu ozbiljna posla, kad se započne tako veliki projekt, on se radi žestoko, dinamično i to svi znaju koliko je napravljeno. A kad me pitate zašto ova Vlada, ova koalicija ne pridaje i ne postiže uspjehe u tome, prvo jer nije sposobna dovoljno, nije profesionalna, osposobljena, navlače ljude koji u pravilu dolaze po vezama tamo, a s druge strane, tu se ipak ne može previše mućkat, znate, tamo ipak na razini EU ima jedna dobra stvar da oni pregledaju sve papire, pa je tu teže mućkati i onda očito nije baš toliko, ali najvažnije je govoriti koliko se ugovorilo znate, vi možete ugovorit 20 milijardi EUR-a, povuć 50 milijuna, Hvala lijepo na odgovoru kolegi Lovrinoviću. Slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, pa kad već govorite i educirate javnost onda bi bilo dobro da kažete da naš udio nacionalnih sredstava u tome je svega 15%, što je vrlo značajno s obzirom na to da je to velika razlika u odnosu na ono što vi govorite i koju matematiku vi imate. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Pa slušajte, ja se nažalost ne mogu u toj mjeri obraćati javnosti kao vi iz HDZ-a jer vi ste potpuno privatizirali medije, privatizirali medije, HTV je u toj mjeri postala cenzurirana da ja ne pamtim kako znam za sebe da je bila takva, sve ste uzeli u ruke, medije, sve živo, prema tome, provodite pravu propagandu, to što radite nije promocija, to je propaganda, to je propaganda, ali ja vas razumijem, morate se držati zajedno, u istom ste, na istom ste mjestu, u istom vlaku i to, to je tako. To što ste napravili, gdje su vam djela, pokažite, pa vi prodaste sve što je ostalo, Petrokemija, uništit ćete brodogradnju, vidite, jučer ste izglasali da ćete se riješiti INA-e, rastačete ono malo industrije što je ostalo,

Evo poštovani podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, pa kada govorimo o ovom izvješću koje svi tumače kao jedno usko i nešto što je prošlo onda bi bilo dobro da uz to se pogleda i ono što se objavljuje na stranicama ministarstva, a isto tako da se pogleda jedno prethodno izvješće, a to je Državne revizije koje je vrlo kvalitetno odradilo posao i napravio izvješće o reviziji učinkovitosti provede Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. u upravo u tom izvješću revizije gdje kaže vrlo detaljno o svim stavkama i svim problemima s čime se Hrvatska ovaj i vrlo kvalitetno prikazuje zapravo stanje koje imamo trenutno u ovom financijskom razdoblju. U ovom razdoblju je dakle ko što je poznato Hrvatskoj dostupno 10,7 milijardi EUR-a od čega je 8 i skoro 500 za ciljeve kohezijske politike, oko 2 milijuna za poljoprivredu i ruralni razvoj te 252 milijuna za razvoj ribarstva. Normalno kao što je već spomenuto sve su to zapravo sredstva kojim se omogućava zapravo zemljama članicama, manje razvijenima, da omoguće razvoj odnosno konvergenciju prema, prema razvijenim članicama i na taj način zapravo pospješiti vlastiti razvoj. Kada pogledamo samo izvješće onda moramo konstatirati da je dakle do sada u ovom razdoblju ugovoreno 1,1 milijardu EUR-a, a da je plaćanje izvršeno negdje oko 305 milijuna EUR-a i to je znatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje i to treba i te kako dobro dobro pogledati kada se i uzme u obzir da na stranicama ministarstva imamo prikaz od prosinca 2015. pa do dan danas, kada vidimo da je od ukupno ugovorenih od 2015. taj iznos narasao sa 985 milijuna EUR-a na 6,62 milijarde EUR-a što je povećanje za skoro 5 i po odnosno skoro 6 puta. Normalno da nismo zadovoljni samo sa ugovorenim da je jako važno sve ono što se realizira kvalitetno što se povuče i što se naplati i što se odradi do kraja. Ono što je plaćeno korisnicima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova isto tako znatno povećanje pa je sa 291 milijun EUR-a povećan na kraj 2016. 1,98 1,98 milijardi EUR-a što je isto tako višestruko povećanje isto tako skoro 6 puta. Sama državna revizija u svom izvješću isto tako kada daje prikaz svih fondova i iskorištenosti po pojedinim projektima onda daje i temeljit prikaz i pojedinih pojedinih velikih projekata koji su se događali i koji su prijavljeni uopće u tom razdoblju, pa znamo i evo kako tu stoji da je bilo prijavljeno preko 30 projekata koje e sada moramo kritički promatrati i da je taj ukupan broj zapravo smanjen u početku na svega 19 projekata odnosno skoro na pola na 15. Zbog čega? Tu postoji velika odgovornost kako izrađivača pojedinih planova, projekata koji nisu temeljiti, koji nisu napravljeni napravljeni kako treba, razno razni imovinsko pravni problemi koji postoje u realizaciji projekata i sl. i zbog toga je vrlo važno zapravo procjenjivati rizike koji bi se mogli događati u samom postupku i kod nominacije projekata, a i u konačnici realizacije. Ono gdje nailazimo isto tako, a iz iskustva to znam, dolazimo do velikih poteškoća i u samoj javnoj nabavi pa se i tu događa da imate otezanja, da imamo žalbi, da imamo nažalost i događaja da pojedini izvođači imaju problema, odustaju od projekata pa se onda cijeli projekti moraju odnosno objava mora ponavljati i to su sve oni rizici koji zapravo nisu nekada ugrađeni, a kojih zaista ima i o kojima treba jako voditi računa jer bez toga zapravo u konačnici nema ni dovršetka projekta, a onda niti do povlačenja sredstava u punom iznosu. Mi smatramo da je kada pogledamo listopada 2016., dakle prije gotovo 3 godine, stopa ugovaranja koja je bila svega 9%, a stopa plaćanja 2,7% i kada su ti postupci povećani gdje sada oni iznose dakle preko 62% ugovorenog odnosno preko 14% plaćenog, onda je to nešto što itekako moramo smatrati velikim iskorakom za što se i Vlada, i Ministarstvo potrudilo da i olakša, i omogući puno jednostavniji, puno kvalitetnije i lakše prijavljivanje projekata i na taj način zapravo njihovu, njihovu realizaciju. Kada se pogledamo o odnosu na ostale države, a to je analiza podataka na razini članica država, članica imamo jednu analizu u odnosu na 15 država, gdje je recimo u odnosu na vrijednost ugovorenih projekata financiranih iz Fonda za regionalni razvoj i kohezijski fond, na dan 31.12.2017., od 15 država, Hrvatska je na 11. mjestu, i tu je, to je otprilike, dakle, 47% je ugovorila projekata. Sve ovo govorim zato što mi smo jedna od najmlađih država koja je Europske Europske unije i koja svakako možda nije se dovoljno dobro pripremila za, za povlačenje tih sredstava, ali kad pogledate da neke države koje su prije ušle u Europsku uniju, a to je i Slovenija, i Cipar, i Češka, i Rumunjska koje su iza nas, onda nam to govori da ipak se provode i, i rade veliki napori da se educira i da se postigne što više, i da se zapravo gospodarski razvoj, način, učini što kvalitetnijim i da iskorištenost ovih Fondova bude što bolja. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Grozdani Perić. Sljedeća rasprava poštovani kolega Ante Pranić. Izvolite. **Pranić, Ante (NLM)** Hvala uvaženi podpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Mi smo država bez strategije, država tromog i efikasnog, neefikasnog javnog sustava upravljanja, država koja srlja iz mandata u mandat i država koja nije izvukla pouke iz programskog razdoblja dijela 2007.-2013. godina, od ovom razdoblju ne treba ni govoriti, jer ono je maltene skoro iza nas, jer danas je 21.02.2019., a u Saborskoj raspravi govorimo o Izvješću Europskim, povlačenju povlačenju Europskih fondova, sredstava od 31. lipnja 2017. godine. Mene više kao mladog čovjeka koji planira ostat' živjet, radit u Hrvatskoj, planira odnosno brine me Strategija razvoja Hrvatske od 2021. do 2027., mi mi da ne nemamo Nacrt, mi ne znamo uopće što bi trebali prijavit, što bi trebali aplicirat, koje projekte bi trebali pripremit. Dolazim iz Dalmacije, iz Dalmatinske Zagore, i u ovoj godini dana u Saboru nasluša' sam se prometnih projekata povezivanja, kao što sam u jednoj replici rekao, od spojne ceste Knina, Drniša, Imotskoga, autoceste Sinj, autoceste, spojne ceste, autoceste A1, trajektne luke Drvenik, no mi uopće nemamo prometne master planove Županija, na regionalnih razinama, nabacivamo se prometnim projektima kako kojoj opciji paše, projektiraju se neke dionice bez ikakve opravdanosti, u javnosti se iznose neke buduće projekcije projekata koje nemaju ni lokacijsku dozvolu, a najavljuju se da će počet se radit za 20 mjeseci, dapače najavljuju se da će se biti financirane iz buduće programske omotnice, a da uopće nemamo to u Strategiji razvoja Hrvatske za budući period. Eto, to se u Hrvatskoj danas radi, i onda zapravo pitamo se zašto imamo takav neefikasan sustav povlačenja europskih sredstava. Neefikasan. Kad sagledamo naš gospodarski rast Hrvatske, kad sagledamo gospodarski rast drugih zemalja u tranziciji, oni su maltene poduplali gospodarski rastove u odnosu na nas. Umjesto da pomognemo ruralnom području Hrvatske preko programa, programa, ubrzamo dodjelu, ubrzamo evaluaciju, sve ostalo, deset puta brže iseljava stanovništvo iz ruralnog područja, nego što se odobreni, kažem odobreni, a da ne govorim o apliciranju i raspisivanju natječaja, projekti realiziraju. I dobit će te jedan paradoks, da vam jedan programski paket traje maltene četiri, pet godina od projektiranja, ishodovanja dozvola, do raspisivanja natječaja, odobravanja, realizacije programska post kontrole, a za isti taj period izgubit će te četiri do pet generacija mladog stanovništva na ruralnom području Hrvatske. I kada se napravi takva neka javna infrastruktura, bit će itekako upitno održavanje te iste infrastrukture. A isto tako, svi se pouzdamo u europska sredstva u politici regionalnog razvoja, a nije mi jasno da kao država se ne možemo jače zauzeti za naš ruralni prostor i napraviti naš vlastiti nacionalni program, osigurati mu u državnom proračunu milijardu, dvije milijarde kuna, a vidimo da novca ima, novca ima za avione, novca ima za kojekakve stvari koje su dobre bogatim državama, a mi se trenutno nalazimo u situaciji da doslovno treba sačuvat ruralni prostor Hrvatske preko 75% površine, gdje ljudi masovno iseljavaju. I onda govorimo da smo uspješni po povlačenju europskih sredstava. Ne da nismo uspješni, nego imamo poražavajuće rezultate, kad vidimo kol'ko se ovjeravaju, kol'ko se plaćaju od ukupno ugovorenih sredstava, maltene ne u 6%, ovjereno 2,82%. Mene zaista, ne mogu razumjet, ne mogu shvatit, što pojedini zaposlenici, službenici ispod ranga državnih tajnika jer ne možete vi kontrolirati, evaluirati procese. Što naša državna uprava radi? Kompletna kažem državna uprava, javno pravna tijela, od samog starta, znači od onih uvjeta i potvrda na glavne projekte pa do ishodovanja građevinskih dozvola, pa do prijave a da ne govorim o evaluaciji. Događa se situacija da maltene mi lokalni čelnici moramo zvati pojedine državne službe, moliti ih da van zakonskog roka dostavljaju nam određene dokumentacije ili pak moramo mi, naša vlastita sredstva da bi platili izvođaču pravovaljano sukladno ugovoru, dati naša sredstva da bi tražili i dobili za 6, 7, 8 mjeseci ta sredstva nazad iako jasno stoje rokovi koje jedinice lokalne samouprave potpisuju sa ugovarateljima bespovratnih sredstava. To sve guši likvidnost malih sredina i zapravo dovodi upitnost uopće prijavljivanja budućih projekata. Kažem vam, može se dogoditi situacija i mislim da je dobro što se išlo u oblik demografske obnove dodjeljivanja bespovratnih sredstava za izgradnju dječjih vrtića ali dogodi se sad paradoks da pojedine jedince lokalne samouprave koje su dobili sredstva i početi će sada graditi da neće imati dovoljno jak fiskalni kapacitet da bi uopće zaposlili djelatnike u tom istom vrtiću. To su te strateške greške koje se događaju kada nemate izrađenu strategiju, kada ne znate što želite, najlakše je alocirati sredstva, svečano potpisati ugovore sa 10, 15 ili 100 gradova, dodijeliti, no najveći tada nastaje posao, posao izgradnje, posao evaluacije, povrata sredstava a da ne govorimo o problemu o kojem mi malo pričamo a to je mogući povrat sredstava u kontroli određenih postupaka. Vi imate situaciju da ste podijelili određena sredstva iz IPARD-a, gospodarskim zonama koje su uredno sagrađene, jedinice lokalne samouprave uredno dobili sredstva. A što se događa? Događa se da oni pokazatelji koje su oni postavljali u svojim metodologijama ne pravdaju se, nema investitora ili određeni dijelovi nisu sagrađeni. Sve će to uzrokovati povrat sredstava koji su već osigurani, za koja mi trenutno sada ne znamo kolika su. Ali kažem sa početka svoje rasprave sve je to jedan rezultat stihije, stihije koja će se sigurno dogoditi i u periodu 2021., 2027. Vidimo po najavi da ćemo imati oko 9 milijardi eura na raspolaganju. Vi meni recite u kojoj to programskoj niši, u kojoj toj programskoj osi bi mi trebali ajmo reći već sada pripremati se kroz lokalne proračune sa svojim lokalnim projektima. Događa se situacija da vam izađe indikativna lista natječaja pa se taj isti natječaj 5 dana prije prolongira za 7, 8 mjeseci. Više ne znate ni kako ćete predložiti prijedlog proračuna i sl. I to su oni stvarni problemi s kojima se mi svi susrećemo, gradovi, općine a sve to utječe na stanovništvo naših građana s kojima se susrećemo svakodnevno i mislim da ćemo se i susretati sve do 2027. godine. Mi smo govorili da će EU nama donijeti dobro, možda je i donijela u smislu sigurnosti ali kad sumirate koliko ljudi odlazi iz Hrvatske, odlazi puno više nego što smo postali punopravna članica, kad pogledate naš gospodarski rast, on nije toliki koliko se predstavljalo da će biti, dapače kudikamo zaostajemo za konkurentnim državama u tranziciji. umjesto da smo izvukli pouku iz razdoblja 2007./2013. pa i ovog razdoblja 2014./2020. da smo se usmjerili u buduće programsko razdoblje do 2027. vidimo zapravo da je to jedan nastavak stihije, jedan nastavak nastavak jednog lutanja koji apsolutno neće ništa donijeti novo. Ovaj Sabor će sigurno biti tu iza 2027. Ja bih želio da se ovakva izvješća koja će biti tada budućim saborskim zastupnicima na stolu budu bolja. Ali kad znam kako je prošlo ovo razdoblje, ova prošla dva razdoblja, mislim da ono kao takvo neće se dogoditi. Mi nismo reformirali javnu upravu, naša javna uprava sa kapacitetima nije spremna za provođenje i evaluaciju, nismo reformirali imovinsko pravne odnose

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa uvaženi kolega, upravo ste govorili o prometnom razvoju u ovoj svojoj raspravi i o master planovima pa ću se ja malo osvrnuti, upravo moja županija je potpisala 2015. godine jedan, ustvari ušla je u projekt održivog razvoja prometnog sustava. Međutim sa 966 tisuća kuna koji je tada bio u tom planu, vi ne možete napraviti ništa. Nakon toga smo išli u master plan sa 5 slavonskih županija, naravno da je on pao na državnom povjerenstvu, taj natječaj je poništen. A da biste radili nešto ne možete znači da ne napravite elektronički modelirani promet jer ako to niste radili onda niste napravili ništa. Tako da evo u biti nije baš da se nije radilo i sve županije su se i trudile, prijavljivale, no međutim evo uvijek kao što vidite negdje zapne. Ali kao što sam rekla 2015. godine je potpisan jedan takav sa 966 tisuća kuna gdje ne biste mogli kandidirati gotovo ništa i uzalud vam je i raditi nešto ako nemate dobru podlogu ne možete niti kandidirati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ljubici Maksimičuk. Odgovor kolega Pranić, izvolite. Problem je to što u pojedinim master planovima se politika ne drži stručnih mišljenja a mi nikako na razini EU, naši europarlamentarci ne mogu pozicionirati Hrvatsku koja bi trebala zauzeti znatno važnije prometne prometne europske koridore. Vi nemate činjenicu, odnosno imate činjenicu da niti jedan europarlamentarac ne priča o Jadransko jonskom koridoru najkraćoj prometnoj vezi Srednje Europe i Azije koja i te kako bi trebala prolaziti našom Dalmatinom koja bi treba povećati efikasnost prometa za, ona bi povukla za sebe gospodarski sigurno pozitivne smjernice, al o tome se razmišlja o tome se projektira, evo sad gledajte imamo Pelješki most, zapinje za onim prometnicama koje bi trebale bit pristupnica Pelješkom mostu, što nakon toga, da li imamo građevinske dozvole do Dubrovnika, nemamo, pa šta smo radili 25 godina.

Uvažene dame i gospodo često puta se mene predstavlja teoretičara zavjera, međutim ovo što ću sada izreći te informacije ne dolaze od Davida Ickea nego dolaze od Branka Grčića iz SDP-a, on je naime rekao da je iskorištenost EU fondova od strane Hrvatske samo 15%, jeste svjesni što to znači. Zašto to govorim? Zato jer se nama stalno govori da je EU do sada kroz Europske fondove nama na raspolaganje stavila nešto više od 10 milijardi EUR-a i kad oni stalno mašu mi smo Hrvatskoj dali 10 milijardi EUR-a, Hrvatska je imala 10 milijardi EUR-a oni ne kažu ono što kaže gospodin Branko Grčić, a to je da je ukupna količina novca koju smo mi uistinu i dobili samo 15% od tog iznosa, što će u prijevodu značiti milijardu i pol EUR-a. Međutim istovremeno mi svake godine od članstva u EU dajemo 550 milijuna EUR-a članarine i sad ja vas pitam. Kada s jedne strane stavite iznos koji dajemo za članarinu i s druge strane iznos koji smo dali odnosno koji smo primili kroz te fondove jasno vam je iz aviona da smo mi sa EU u neto minusu. S druge strane imate slijedeći problem, a to je da banke odnosno kreditori iz EU i SAD-a, a kojima naša država druguje novac, ja sam uputio zastupničko pitanje točno tko su ti kreditori, koje iznose im dajemo na godišnjoj razini, mi znamo da je ukupan iznos koji dajemo na otplatu vanjskog duga otprilike na godišnjoj razini 35 milijardi kuna ili više čak. Znači imamo 5 milijardi EUR-a dajemo godišnje na otplatu vanjskog duga, a usto još dajemo 550 milijuna EUR-a EUR-a za članarinu EU, a za uzvrat smo dobili što sam reko iskorištenost fondova 15% od 10 milijardi EUR-a, dobili smo milijardu i pol EUR-a. A kolko smo dali zapadu kroz ove sve godine, enorman iznos i zamislite kad bi se recimo novac koji dajemo na otplatu vanjskog duga ili na članarinu u EU, zašto mi ne bismo sami sebi mogli izgradit Pelješki most, zašto mi prvo moramo dat Bruxellesu recimo 4 i i nešto 4 milijarde kuna svake godine onda molit dajte nam vi Pelješki most, dajte nam vi Pelješki most, zašto mi ne bismo mogli sami od svojeg novca to izgradit? E zato jer ima određena grupa političara sluganski mentalitet koji nisu u stanju sami radit stvari koje žele, već moraju molit, moraju klečat, moraju milit, kumit nekog drugog da napravi, jer nemaju sami karakter, nemaju snagu, nemaju intelekt, nemaju volju. I ta jedna kukavička bezlična politika je dovela do toga, da dok se strani kreditori na nama bogate, dok svake godine dobivaju milijarde na naš konto da je minimalna plaća 3.000 kuna, da ljudi ne žele radit i da se ljudi iseljavaju. I svim tim iznosima koje sam naveo dodajte još iznose koje su strane banke izvukle iz naše zemlje, znate i sami stavite si vodeće hrvatske banke, dobit na godišnjoj razini opet par milijardi kuna ode van, e na zapad. I još ću jednu stvar reći, a ova stvar je jako, jako opasna i jako jako bitna za sve nas ovdje. RBA zadruge iz Austrije koje ovršavaju nekretnine naših građana radile su bez dozvole HNB-a, nisu plaćale poreze u Hrvatskoj i zakon koji je donedavno štitio te ovršenike koji su bili na neki način, na neki način, zapravo ne neki način nego doslovce ovršeni od tih zadruga, taj zakon o ništetnosti tih ugovora o kreditu to je isto sad stavljeno van od Europskog suda. Znači EU nas tretira ko 13 prase i EU će nas satrati ljudi moji, EU ne samo da nas je upropastila odnosno ti građani koji ne mogu vratiti te kredite s tim kamatama tim zadrugama, oni će letit iz svojih kuća. Gospodo iz HDZ ste vi svjesni šta znači biti deložiran ili vi iz SDP-a, ostat će ljudi bez svojih nekretnina. To je poklon EU, obećavali ste im med i mlijeko, a što će dobit? Poslat ćete im interventnu policiju i onda kad ja dignem svoj glas protiv toga onda ćete reć Pernar populist, e Pernar populist. A šta vi radite, zapitajte se o toj svojoj politici. Sjećam se kad je bila vlada inaugurirana još 2016. isto je bila neka deložacija u tijeku na Svetom duhu 8, sjećam se adrese isto RBA te zadruge. božji, pa dajte malo, dajte malo pameti u glavu, dajte otvorite oči vidite da nas tretiraju ko zadnje smeće. Pa pogledajte primjer sa Zakonom o privatizaciji INE, jeste svjesni da nama Bruxelles diktira kakav će bit naš zakon, jeste svjesni da Bruxelles traži od nas da se de facto odreknemo kontrole nad INOM? Jeste vi toga svjesni da oni traže da mi to brže privatiziramo? I to ne samo INA-u. Ta trojka, MMF, Svjetska banka, EU. Oni hoće i da privatiziramo autoceste, hoće da HEP privatiziramo. Više se čak neće moći spriječiti niti privatizacija komunalnih poduzeća, sad EU komisija ima moć da ako neka lokalna samouprava ne želi prodati odvoz odvoz smeća, privatizirati ili opskrbu vodom, a može EU komisija blokirati tu odluku lokalne samouprave. I jasno je kao dan da sve manji broj ljudi živi u Hrvatskoj, a da je dug kojim smo opterećeni sve veći, da ta porezna presija, taj teror će biti sve veći iz godine u godinu, iz dana u dan. I nije daleko dan kada će kreditori biti sve okrutniji pred našim narodom i kad će deložacije postati i iseljavanje hrvatska svakodnevnica. Mi iz Živog zida upozoravamo na taj scenarij. Apeliramo na sve druge da vide što se događa, da progledaju. Međutim, kao i onoj biblijskoj priči, mnogi zastupnici, političari, imaju oči, a ne vide. Imaju uši, a ne čuju. Mogu ja vikat ovdje do sudnjeg dana, mogu ponavljati brojku od 35 milijardi kuna odnosno 5 milijardi eura koji dajemo na otplatu vanjskog duga godišnje, da dajemo još 4 milijarde kuna za članarinu, da godišnje, znači, 40 milijardi kuna izravno državno daje tim zapadnim imperijalistima, a onda oni nama dolaze i kažu, evo, pa vidite vi kako smo mi dobri prema vama, kao pa mi ćemo vama dati jedan Pelješki most. Ma je li? A mi smo vama dali, koji vrijedi 2 milijarde kuna taj Pelješki most, a vi ste nama uzeli, tj. dali smo vam mi na godišnjoj razini čak 40 milijardi kuna. Znači, mi vama damo 20 Peljeških mostova, vi nama date jedan, i onda taj jedan Pelješki most kvislingška vlada, sluganska vlada, marionetska vlada, predstavlja kao nekakav uspjeh i krunu nekakvog svog rada. Kao mi smo povukli 2 milijarde kuna, a kad isplaćuju svaki mjesec tranše stranim kreditorima u milijardama, onda se ne hvale, e, danas smo dali 5 milijardi ili 2 milijarde ili milijardu stranim kreditorima. Onda šute kao zaliveni o tome. Kada daju za članarinu 4 milijarde kuna godišnje, isto se ne vide, nisam primijetio u novinama da se hvale i kažu, hej, opet smo uplatili ne znam koliko stotina milijuna kuna na oltar Bruxellesa. Zašto radite budalu od hrvatskih građana? Do kada to mislite raditi? To je pitanje koje se postavlja, ali kaže se da svaka laž ima rok trajanja, tako će i ovaj bajka o EU, koja se pretvara polako u noćnu moru, za mnoge građane sve više postati razotkrivena i ja znam da će se narod probunit, da će ustati protiv ovog sustava i da vrijeme njegovo curi, tika taka. Hvala vam.

Grade Kinezi. Nemam ništa protiv Kineza koji su dobili na javnoj nabavi Pelješki most. A gdje su hrvatske firme građevinske? Pa nisu se mogle ni javit. A zašto se nisu mogle ni javit? Pa zato što su sve propale. Sve velike građevinske firme hrvatske su propale, a iste te firme su radili prije 20-ak i 30-ak godina najvažnije infrastrukturne projekte Europe. I ovakva politika Hrvatske je uništila hrvatske građevinske firme. Najbolji hrvatski inženjeri, najbolji hrvatski radnici se danas nalaze u Europi. Znači, mi nemamo na javnim pozivima doslovno, morate moliti pojedine firme da vam se uopće pošalju ponudu, naš građevinski sektor je uništen. Uništen po sistemu kad se gradila autocesta. Kad su izvlačili novce, kad su se bojali tuneli dva-tri puta i sl. To je ono što smo dobili danas. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Praniću. Odgovor kolega Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Ha, kolega Pranić, da oni se hvale, dobili smo dvije milijarde kuna, ali nisu rekli da te dvije milijarde kuna će otići Kinezima. To nisu rekli. Nisu rekli odakle će biti čelik koji će biti uložen u taj most. Nisu rekli da radnici iz Kine, Indije, Nepala, tko zna od kuda dolaze graditi taj most. Da neće hrvatski radnici njega raditi, to nisu rekli. A znate zašto, g. Pranić? Zato jer nije u interesu ovog sustava da se istina razotkrije. Zato jer nije u interesu njima da narod ima svijest na koji način oni posluju i rade. I na kraju, objašnjavam još jednom. Hrvatska koristi od EU nema, ali EU i te banke strane imaju veliku korist od nas. A to će uskoro shvatiti i naši građani kad ih budu RBA zadruge deložirale iz Austrije. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća rasprava, poštovani kolega Damir Mateljan, izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dok sam govorio u ime kluba, u raspravi sam spominjao važnost jačanja kapaciteta za povlačenje EU sredstava, prije svega u dva ključna sektora, a to su javna uprava i lokalne samouprava, odnosno područna samouprava, tj. općine, gradovi i županije. Današnja situacija sa kapacitiranošću ta dva sektora, za apsorpciju sredstava EU fondova su izuzetno niska, kako u financijskom, tako i u onom ljudskom dijelu. Čak bi mogao reći da su onom ljudskom dijelu kudikamo još podkapacitiraniji jer u zadnje dvije godine ipak su se proračuni jedinica lokalne samouprave malo, malo su ovaj se podigli i taj rast će potrajati tamo negdje od 2021. godine. Vlada je krenula krivim putem u jačanje kapaciteta, prije svega područne samouprave i to novim Zakonom o regionalnom razvoju gdje je odlučila da će županijske razvojne agencije koje su prvo bile javne ustanove, pa su postala dionička društva, sada će ponovo postati javne ustanove, postoji tzv. regionalni koordinatori imati vrlo važnu ulogu u stvaraju projektnih ideja i pisanju natječaja za EU projekte. Ono što Vlada smatra jačanjem kapaciteta, a time i ubrzanje provedbe i veći broj kvalitetnih kvalitetnih održivih projekata uvjeren sam zapravo da je korak unatrag i da se osim stranačkog zapošljavanja i gomilanja ortodoksne birokracije, da ova odluka neće ničemu drugome doprinjeti. ću vam jedan prvi praktičan primjer iz svoje županije, nakon županijskih izbora, novi HDZ-ov župan zamijenio je starog HDZ-ovog župana, napravio je političku čistu u raznoj agenciji da bi u zadnje dvije godine upravo ta karlovačka županija uz splitsko-dalmatinsku bila najgora županija u povlačenju EU sredstava. Dakle, klasičan primjer o tome da Zakon o regionalnom razvoju koji regionalne koordinatore uzdiže na piestal, na piestal agencije koja je ključna pri apsorpciji sredstava EU fondova nije, nije dakle tog problema, problem su i kvalitetni održivi projekti koji su plod promišljenih strategija. Naime, nažalost, većina projekata koji su u mjeri ruralnog razvoja, bojim se da su prije svega ad hok promišljanja i vizije lokalnih političara, nego ozbiljni održivi projekti iza kojih stoje strateška razmišljanja, a to su pogotovo projekti iz mjere 74. Vrlo je pohvalna i kvalitetna demografska mjera, o tome je nešto govorio g. kolega Pranić, dječji vrtić. Međutim, većina tih projekata rađena je bez nekakve kos benefit analize, recimo vjerojatno se nije gledalo na to koliki je broj djece, nije se gledalo na fiskalne kapacitete lokalnih samouprava, da li će, dakle, nakon što se sagrade ti dječji vrtići biti dovoljan broj djece, da li će jedinice lokalne samouprave imati dovoljno novaca da održe hladni pogon, nažalost, neće, nažalost neće i bojim se da će nakon 2021.g. veliki broj objekata poput dječjih vrtića, famoznih vatrogasnih domova, famoznih domova kulture, famoznih rasvjeta, nogostupa i sl., da ih neće imati tko jer jedinice lokalne samouprave ukoliko ne učinimo, dakle, i teritorijalne promjene na tom planu, jednostavno neće imati snage financijske da održavaju onu infrastrukturu koju su, koju su dosad, koju su dosad i kroz ove fondove uspjeli sagraditi. Na kraju bi se još osvrnuo na kapacitete na nacionalnoj razini, pa i ovoga Visokoga doma, kada bismo mi danas u ovome HS proveli anketu da pitamo, dakle, naše saborske zastupnike što je to Europska komisija, što je to Europski parlament, što je to Europsko vijeće, koje su njihove uloge, bojim se, bojim se nažalost, da bi bilo vrlo malo zastupnika koji bi znali pravilne odgovore na ta pitanja i koji bi znali zapravo kako EU funkcionira ili što je to recimo, višegodišnji financijski okvir. Puno se lakše nabacivati, dakle, nekakvim neprovjerenim činjenicama odnosno glupostima i takvih euro skeptičkih gluposti će biti sve više jer smo mi za to krivi. Jedan od razloga zbog čega su te gluposti toliko medijski prezentirane je i taj što smo neuspješni u povlačenju sredstava EU fondova, da smo u tome bolji i da ljudi, dakle, vide češće one plave zastavnice na kojima piše „sufinancirano sredstvima EU“ vjerujte mi, vjerujte mi dakle, da bi ljudi EU doživljavali kao nešto pozitivnije. A ono što imamo sad, dakle, imamo situaciju gdje imamo manji broj zaposlenih, teže prelazimo granice, na granici sa Slovenijom imate zid od dva metra bodljikave žice, na granici sa Mađarskom imate zid od dva metra bodljikave žice, kada prelazite u susjednu susjednu Republiku Sloveniju trebate čekati u sezoni satima kako bi ušli u drugu zemlju EU. Dakle, ja to shvaćam da nismo još u Šengenu, međutim, ja to ne mogu objasniti svojim građanima koji očekuju to već danas. I na kraju, zaključit ću dakle, onako kako nam je kapacitirana država odozgo prema dolje ili odozdo prema dolje, tako nam je uspješnost povlačenja sredstava EU fondova. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mateljanu. Imamo dvije replike, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Mateljan, čini ste da ste jako dobro opisali upravo ovu situaciju koja se tiče sada gradnje dječjih vrtića. Čini mi se da mi zapravo, pa i ova Vlada zapravo ne rješava konkretne probleme, probleme koji jesu trenutno i koje imamo, već kao po nekakvoj se čini, sad je jednostavno, eto aktualno ili možda lijepo zvuči idemo graditi dječje vrtiće i to se grade zaista dječji vrtići tamo gdje možda je dvoje djece, dakle, u općinama ili nekim, dakle, mjestima gdje stvarno djece i nema i sami ste spomenuli da je zaista upitno hoće li i na koji način će kasnije se ti vrtići održavati. Ali, ne rješavaju se upravo oni problemi koji u tim mjestima jesu, npr. problemi starijih ljudi umjesto toga, dakle, ne rješavaju se ljudi za ili nekih stotinjak, recimo 50 ili 100 domaćinstava gdje su zaista stariji ljudi koji nemaju nikakvu pomoć i koji bez te pomoći

dok god ne bude takve Vlade koja će imat hrabrosti uć u stratešku reformu lokalne samouprave koja uključuje teritorijalni preustroj, takve će se stvari događat. Ja sam nažalost uvjeren, gledajući i hodajući među ljudima i među, posjećujući mnoga mjesta u ovoj zemlji da će upravo, dakle, ta infrastruktura, ta famozna mjera 74 nam ostavit čitav niz prostora koje na kraju neće imat tko plaćat grijanje, neće imat tko plaćat režije, a kamoli tete u tim vrtićima i ta mjera nažalost nam će se demografski odbiti u glavu umjesto da nam bude demografskoj pozitivna. Zahvaljujem kolegi Mateljanu. Slijedeća replika poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Mateljan, vi ste ozbiljan zastupnik i poznajete problematiku o kojoj govorite, tako da sam teško razumio vašu raspravu. Vi jako dobro znate da je 2014., 2015., 2016. rashodi državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine da su se urušavali, Da su investicije svakog dana bile sve manje, da jednostavno nije bilo moguće ulaziti u nikakvu ozbiljnu investiciju, da sve što se investiralo ozbiljnije u Hrvatskoj se dugo vremena investiralo zaduživanjem kod međunarodnih financijskih institucija. Da danas Hrvatska sve što iole značajnije ulaže u infrastrukturu bilo koje prirode, bilo da se radi o komunalnoj, društvenoj, prometnoj, kapitalnoj infrastrukturi da se financira ovim sredstvima. Treba biti bolje, slažem se, međutim imamo još 4 godine za preostalih 30% ugovoriti i ja sam siguran da će onda to i naplatiti. poštovanom kolegi Bačiću, odgovor kolega Mateljan. Izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Pa kolega Bačić, pa ne znam u čemu se onda ne slažem, upravo sam to i rekao, dakle da, mi smo novac iz EU fondova ulagali u infrastrukturu ali to smo radili .../Govornik se ne razumije./... bez strategije, dakle bez strateškog promišljanja, nažalost jesmo, na lokalnoj razini, na regionalnoj razini jesmo. Ja znam dakle čitav niz jedinica lokalne samouprave koji su isključivo dakle išli u te projekte i planirali su doslovce da taj projekat ostvare onda kada budu lokalni izbori. To se događa uvijek, da, meni su te stvari i meni su te stvari smiješne, i meni su te stvari neobjašnjive ali se događaju. I Vlada i ministarstvo katkad dopušta da se to događa jer to je tako i to je tako jednostavnije. Ne rade se cost benefit analize tamo gdje bi se trebale raditi. puno strateškije moramo promišljati kako na nacionalnoj razini tako i na lokalnoj razini. A reforma lokalne samouprave naravno da je već zakasnila. Zahvaljujem kolegi Mateljanu na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o ovom izvješću kada se za to steknu uvjeti.

poštovani potpredsjedniče

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.